Herra forseti. Eins og þið hafið eflaust tekið eftir er talsverður áhugi á því að skýrsla setts ríkisendurskoðanda frá 2018 verði birt. Hæstv. forseti hefur heldur slegið í og úr hvað það varðar

vinna óháð lögfræðiálit um heimild þingsins til að birta þessa greinargerð og ég velti fyrir mér hvort þetta geti leyst málið fyrir hæstv. forseta, hvort þessi greinargerð, sem er ekki háð neinum þeim

er ljóst að ýmis álit eru til um þetta efni frá mismunandi tímum og forseti mun einfaldlega kanna það. En hafi álitið verið unnið fyrir Miðflokkinn þá veit ég ekki hvort Miðflokkurinn hefur forræði á því máli frekar en forseti. Forseti mun auðvitað kynna sér þau gögn sem honum eru send og vakin athygli á í þessu sambandi. En ég hygg að

af hálfu ráðherra eða ráðuneytisstjóra og sálfræðiþjónustu fyrir starfsmenn ráðuneyta á síðasta ári, vegna þess að við erum í smá vanda, það er búið að skipta upp Stjórnarráðinu og þess vegna beindi ég fyrirspurninni eingöngu til forsætisráðherra svo hún gæti safnað saman upplýsingum frá öllum ráðuneytum varðandi framkomu ráðherra og ráðuneytisstjóra í garð starfsmanna Stjórnarráðsins. Hæstv. forsætisráðherra svaraði því til að henni væri kunnugt um vanvirðandi hegðun en þetta væru óformleg samskipti, hún gæti því ekki upplýst um það sem fram hefur komið en hún hefði átt viðtöl vegna þess. Í gær barst svar frá hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra við sambærilegri fyrirspurn, af því að ég neyddist til að dreifa þessari fyrirspurn á alla ráðherra og set sérstaklega inn beiðni um að svör óskist sundurliðuð eftir málefnasviðum ráðuneytis í ljósi þeirra breytinga sem gerðar voru á ráðuneytunum í fyrra, hringir.) hvort vanvirðandi hegðun ráðherra eða ráðuneytisstjóra væri til staðar. Þá kemur ráðherra og segist ekki geta svarað þessu nema bara fyrir síðustu 12 mánuði af því að ráðuneytið hafi ekki verið til.

Virðulegi forseti. Verðbólgan er komin í tveggja stafa tölu og hefur ekki verið meiri í 14 ár. Staða heimila og lítilla fyrirtækja er að sama skapi að þrengjast mjög. Vinnumarkaðurinn er blessunarlega að þokast að niðurstöðu

um að hækka skatta núna? Er ríkisstjórnin líka tilbúin að breyta fyrirkomulagi á tollum og lækka verðið á matarkörfunni? (Forseti hringir.) Hvaða hagræðingartillögur hefur ríkisstjórnin núna til þess að koma til móts við heimilin og litlu fyrirtækin í landinu vegna þeirrar óðaverðbólgu sem ríkir nú og þessara miklu vaxtahækkana sem eru ekki hættar?

og á þeim tíma sem við vorum að leggja á ráðin um það hvernig við ættum að takast á við þessa hluti þá höfðum við töluvert miklar áhyggjur af því hversu miklum skuldum ríkissjóður myndi safna á næstu árum og hvernig heimilin myndu komast í gegnum þessa tíma. Við sjáum það núna þegar við horfum til baka og berum saman við fjármálaáætlanir sem samþykktar hafa verið hér í þinginu, að okkur hefur tekist gríðarlega vel til. Kaupmáttur allra heimila, heimila, þ.e. allra tekjutíunda, hefur farið vaxandi ár frá ári undanfarin ár. Staða heimilanna almennt, vegna þess að menn setja hana hér á dagskrá, er sterkari heldur en nokkru sinni fyrr. Skuldastaða heimilanna t.d. í fjármálakerfinu ber vitni um þetta. Eiginfjárstaða heimilanna samkvæmt skattframtölum hefur verið að styrkjast ár frá ári. Þannig að ríkisstjórninni tókst að stýra hagkerfinu í gegnum þessa djúpu efnahagslægð með glæsibrag og því stöndum við ótrúlega sterkt þegar við núna fáum yfir okkur verðbólgukúf. Það sem við erum að eiga við í dag er ekki kreppa heldur erum við í miðju góðærinu. Við erum í góðæri sem lýsir sér í því að það er of mikil þensla. Það er rétt að það hefur kallað á vaxtahækkanir vegna verðbólgunnar og ég deili áhyggjum af því hversu há verðbólgan mælist. Ég geri það. Menn segja að ríkisfjármálunum hafi ekki verið stýrt nægilega vel. Samt er það nú þannig

Það er ekki annað að heyra hjá hæstv. fjármálaráðherra. Við erum að sjá fram á agaleysi í ríkisfjármálum sem er búið að vara við frá því löngu fyrir faraldur. Þá var samdrátturinn hafinn. En ríkisstjórnin hefur ekkert með þetta að gera. Ríkisfjármálum hefur ekki verið beitt sem skyldi samhliða peningastefnu. Það er bara þannig.

og segir bara: Við erum bara í rosa góðum málum. Hefur smá áhyggjur af verðbólgunni. En hann getur ekki komið hingað upp eftir alla þessa bið eftir ríkisstjórninni og sagt

Staða heimilanna sömuleiðis, nú þegar verðbólgan rís, er einhver sú sterkasta sem höfum séð. Allar tekjutíundir hafa verið að styrkja stöðu sína og þeir tekjulægstu mest. En verðbólgan er mikið áhyggjuefni og þegar sagt er að við þurfum að auka aðhald í ríkisfjármálum þá er ég að segja að ég er sammála því. Við þurfum að gæta að vexti útgjaldanna. Vöxtur útgjaldanna í fyrra var of mikill, m.a. vegna þess að stofnanir voru ekki að halda fjárlög sem ákveðin voru hér á Alþingi. Það er alveg rétt.

um að lækka virðisaukaskattinn hressilega á matvæli, eins og þær sem ég hef heyrt um að fella niður tolla og aðrar tekjur ríkisins, (Forseti hringir.) allar þær aðgerðir sem eru til þess fallnar að draga úr tekjum ríkisins við þessar aðstæður — allir þeir sem gagnrýnt hafa ríkisstjórnina (Forseti hringir.) fyrir að láta gjaldstofna sína fylgja verðlagi

minna bæði hv. fyrirspyrjendur og hæstv. ráðherra á að virða tímamörk sem eru mjög knöpp í bæði fyrirspurnum og svörum en ítrekað hefur verið farið yfir þau mörk hér

þá var hann á sama tíma að segja að við ættum að bæta olíu á eldinn vegna þess að allar ræður hans um þessi efni snerust um að við þyrftum að stórauka framlög í almannatryggingar, að við þyrftum að hækka útgreiðslur úr bótakerfunum. Nú hefur verið töluvert um það að við höfum hækkað bætur á undanförnum árum og síðast núna um áramótin, sem sýnir sig vel í því að kaupmáttur bóta hefur farið mjög vaxandi á undanförnum árum. En ef við hefðum fylgt ráðum hv. þingmanns væri verðbólgan enn þá hærri en hún er í dag vegna þess að hvergi var að finna, frekar en almennt á við hér í þingsal þegar menn vilja tala um ríkisfjármál, tillögur um það hvernig eigi að mæta útgjöldum sem menn hafa gaman af því að ræða um. En vegna þess að hv. þingmaður vill helst tala um þá sem minnst hafa milli handanna þá ætla ég aðeins að ítreka það sem ég hef áður komið inn á hér í dag um kjör þessara hópa sérstaklega. Í fyrsta lagi: Hlutfall launa af verðmætasköpun á Íslandi er hátt í alþjóðlegum samanburði. Í öðru lagi: Á Íslandi er mikill launa- og tekjujöfnuður, meiri en almennt mælist annars staðar. Í þriðja lagi er fátækt á Íslandi minnst meðal OECD-þjóða.

hlutfall þeirra sem búa við skort, en því fólki hefur mjög fækkað á Íslandi á undanförnum árum. Hlutfall þeirra sem teljast með lág laun er með því lægsta á Íslandi innan OECD og við erum í þriðja sæti á lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna. (Forseti

forseti. Ég hef nú viljað standa fyrir upplýstri umræðu um þessi efni sem er byggð á gögnum. Þess vegna átti ég frumkvæði að því að vefurinn tekjusagan.is yrði opnaður. Þar er hægt að skoða þetta bara mjög vel á grundvelli opinberra gagna og skattframtala, þessa hópa sem hv. þingmaður er sérstaklega að tala fyrir og hvernig ráðstöfunartekjur þeirra hafa vaxið á undanförnum árum, lægstu tekjutíundanna, langt umfram það sem hefur verið að gerast í nágrannalöndunum. Það eru þessir raunverulegu peningar vegna þess að við erum að tala um ráðstöfunartekjur sem er mælingin á því hvað stendur eftir þegar þú hefur greitt skattana þína. Þegar hv. þingmaður talar um að við eigum að taka persónuafsláttinn af sumum hópum þeirra sem eru ofar í tekjustiganum þá bara bendi ég á það að tekjuskattskerfið hjá okkur er einmitt þannig byggt upp að þeir sem eru efst í tekjustiganum borga hærri skatta og eftir að þeir hafa komist yfir milljón í tekjur á mánuði þá borga þeir 4,6 kr. í skatta af hverjum 10 sem þeir

En ég ætla að halda mínu striki og spyrja hæstv. ráðherra, af því að hann virðist hafa raunverulegar áhyggjur af verðbólgunni nú. Ég veit að hann hefur ekki tekið mikið undir tillögur Miðflokksins frá því í fyrra um að bregðast við þessum fyrirséða vanda, t.d. með því að eyða ekki svona svakalega miklum peningum

að lækka einhliða tolla á innfluttar landbúnaðarafurðir og þrengja þar með enn frekar að stöðu íslenskra bænda, sem hefur verið sótt að í tíð þessarar ríkisstjórnar úr mörgum áttum?

Hvort sem mönnum líkar það betur eða verr þá er það nú þannig að það er réttur tími fyrir skattalækkanir og það er rangur tími fyrir skattalækkanir. Við höfum staðið fyrir umtalsverðum skatta- og gjaldalækkunum á undanförnum tíu árum og ég hef tekið þátt í því með hv. þingmanni m.a. að að tryggja framgang slíkra mála hér í þinginu. En akkúrat í augnablikinu, þegar verðbólgan mælist í 10% og Seðlabankinn hefur hækkað vexti 11 sinnum í röð, þá er ekki rétti tíminn til að tala fyrir umfangsmiklum þensluhvetjandi aðgerðum. Ég myndi hins vegar gjarnan vilja að menn settust yfir það mjög vandlega fyrir næstu kjaralotu þegar næstu samningar verða gerðir, vonandi til lengri tíma, hvort ekki væri skynsamlegra fara þá leið að létta sköttum af launþegum í landinu yfir tíma kjarasamningsins frekar en að treysta á að atvinnurekendur þyrftu að bera allan þungann af samningnum og hækka þannig hjá sér launahlutföllin, sem hefur tilhneigingu til að leita aftur út í verðlag í gegnum hækkanir á ýmsum vörum og þjónustu. Það er langt því frá að ríkisstjórnin hafi verið leiðandi, við skulum bara segja eins og er: Reykjavík hefur auðvitað verið leiðandi í því að hækka gjaldskrár og ef einhver ætti að hafa gefið gott fordæmi þá er það Reykjavíkurborg sem hækkaði gjaldskrárnar hérna rétt upp úr miðju síðasta ári, gerði það bara mjög myndarlega og sagðist ætla að gera meira undir lok árs.

allt saman innlegg í að auka þensluna, því miður. Þetta eru ekki góðar hugmyndir þó að þær geti, ef þær eru vel fjármagnaðar með skatttekjum á móti, gagnast ákveðnum hópum, eins og ríkisstjórnin hefur verið að gera þegar hún hefur verið að hækka einstaka stuðningsaðgerðir. Ég skal koma sérstaklega inn á tolla á matvæli á eftir og það er enginn að tala um að fara í einhvers konar slíka einhliða aðgerð.

með einhverjum stórundarlegum loforðum um að byggja helstu kosningaloforð Samfylkingarinnar í Reykjavík og núna væntanlega taka að sér héraðsskjalasafn Reykjavíkur í framhaldinu. Hvað varðar tillögur um að bregðast við verðbólgunni þá velti ég því fyrir mér hvort hæstv. ráðherra telji það raunverulega til þess fallið að ýta undir þenslu að fólk geti keypt matvæli á aðeins lægra verði þegar verðbólgan er komin yfir 10%. Er það að mati hæstv. ráðherra meingölluð aðgerð að lækka gjöld á matvæli eða eldsneyti sem hefur fljótt áhrif út í allt samfélagið? En ég hlakka til að heyra svar hæstv. ráðherra varðandi tollana, hvort hann geti slegið það út af borðinu hér að ríkisstjórnin sé að velta því fyrir sér að henda afleiðingum verðbólgunnar að miklu leyti yfir á bændur, þá stétt landsins sem hefur fengið hvað minnstar kjarabætur árum saman, með því að fella einhliða niður tolla á innfluttar landbúnaðarvörur. Virðulegi forseti. Ég held að við höfum ágætisdæmi úr sögunni þegar við gerðum t.d. breytingar á tollum á grænmeti eins og agúrkum, þar sem við tókum niður tollverndina en færðum verndina yfir í beinan stuðning til bænda. Ég skal bara segja það eins og er að ég tel að við gætum staðið með innlendri framleiðslu með öðrum hætti en víðtækum tollahindrunum sem eru eins og veggur fyrir íslenska neytendur, án þess að það þurfi að bitna á innlendu framleiðslunni. Þá er ég að meina að við getum lækkað tollana og breytt þeim stuðningi sem felst í háum tollmúrum inn í landið yfir í beinar greiðslur til þeirra sem standa í framleiðslunni. ekki.) Auðvitað hangir þetta tvennt saman. Það sem ég sé fyrir mér eru stórkostleg tækifæri fyrir íslenskan landbúnað, þ.e. ef við erum tilbúin til þess að sýna það í verki að við stöndum með þeirri hreinu gæðaframleiðslu þá sé óþarfi að vera með suma af þeim tollmúrum sem við erum með fyrir

Forseti. Samkvæmt Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga hættir fjórði hver hjúkrunarfræðingur störfum innan fimm ára og er helsta ástæðan sögð vera launakjör. Starfsumhverfið er einnig óásættanlegt, t.d. vegna álagsins sem felst í því hversu fáir eru á vakt hverju sinni, það eru fáar hendur að sinna mikilvægum störfum.

eykst, þ.e. það verða fleiri hjúkrunarfræðingar á vakt. Ástæðan fyrir þessu eru öryggisviðmið sem gera ráð fyrir ákveðinni lágmarksþjónustu í verkföllum og athugið hér: Lágmarksþjónusta til að viðhalda öryggi er meiri en sú þjónusta sem nú er verið að veita.

til ábyrgðar“, en hækkaði svo ekki laun með tilliti til þeirrar niðurstöðu heldur varpaði þeirri ábyrgð yfir á stjórnvöld. Nú hefur fjármálaráðherra sagt oftar en einu sinni að fjárveitingar séu ekki vandi heilbrigðiskerfisins en samt eru laun hjúkrunarfræðinga ekki í samræmi við menntun og ábyrgð og er það ein helsta ástæða þess að hjúkrunarfræðingar hætta störfum. Nú er aftur að koma að kjarasamningum.

Eða kennarar? Hvað með læknana? Hvað með aðra opinbera starfsmenn sem eiga nú í samtölum við ríkið um að fá bætt kjör? Er hv. þingmaður að segja að við eigum að að forgangsraða með þeim hætti að hjúkrunarfræðingar einir fái hækkanir umfram það sem er verið að semja um á almennum markaði, að þeir einir eigi að gera það? En til þess að skapa það svigrúm þá þurfum við að semja um minna fyrir aðra. Þetta er alveg dæmigerð ræða. Til þess að fara ekki fram úr því heildarsvigrúmi sem almenni markaðurinn hefur skapað þá er alveg augljóst að ef sumir eiga að fá meira en aðrir þá þurfa hinir að fá minna. Þetta er bara lögmál, nema menn vilji, eins og oft er gert í pólitíkinni, hunsa fyrsta lögmál hagfræðinnar sem er lögmálið um skort, það er ekki endalaust til. Það er auðvitað vinsælt í þessum sal, umfram alla aðra sali á Íslandi, að vilja hunsa það lögmál og þykjast geta leyst hvers manns vanda með því að ausa úr sjóðum ríkissjóðs endalaust og skapa sjálfum sér vinsældir, a.m.k. tímabundið. Svar mitt við spurningunni er þetta: Allir opinberir starfsmenn eiga rétt á því að fá kjarabætur í samræmi við það svigrúm sem er til staðar. Við munum síðan leita lausna til að mæta sérþörfum hvers hóps fyrir sig í þeim samningum sem nú standa yfir í ágætisjafnvægi við samninganefnd ríkisins vegna kjarasamningagerðar. Þar eru mörg mál uppi á borðum. Við getum ekki lofað því, sem hv. þingmaður er að kalla eftir, að við ætlum að taka einstakar stéttir fram yfir aðrar vegna þess einfaldlega að það er nákvæmlega engin sátt um það.

ekki til að gera upp á milli einstakra starfsstétta innan heilbrigðiskerfisins heldur upp á ákveðna sanngirni. Hvar er það sem stjórnvöld eru að forgangsraða umfram heilbrigðiskerfið, því að heilbrigðiskerfið virkar ekki ef það er ekki starfsfólk Það er svo einfalt. Heilbrigðiskerfið virkar ekki ef það eru engir sjúkraliðar, heilbrigðiskerfið virkar ekki ef það eru engir hjúkrunarfræðingar og virkar ekki ef það eru engir læknar. Ef við tökum eina af þessum starfsstéttum burt þá virkar ekkert af þessu.

að við höfum hvergi annars staðar fjölgað jafn mikið í stöðugildum hjá hinu opinbera eins og á eins og á við í heilbrigðismálum og síðan hjá menntastofnunum en þar höfum við fjölgað um tæplega 1.400 starfsmenn frá árinu 2019. Nú er svo komið að 25% af öllum stöðugildum ríkisins eru hjá Landspítalanum,

út undan þá sagðist hann vera að tala fyrir hönd allra hópanna, að þeir ættu allir skilið að fá miklu hærri laun. Ég er einfaldlega kominn hingað til að benda á að (Forseti hringir.) svigrúmið er takmarkað. Ef við ætlum að hækka laun allra þannig að allir séu orðnir sáttir þá þýðir nú lítið að vera að lýsa yfir einhverjum áhyggjum af verðbólgu.

Hæstv. forseti. Sumir ráðherrar eru bara vinsælli en aðrir suma daga. Við sem ólumst upp í óðaverðbólgu vitum hvað það þýðir fyrir fjölskyldur, heimili og fyrirtæki í landinu og við höfum engan áhuga á á samfélagi sem einkennist af slíkri hagstjórn. Nú er, eins og margoft hefur komið fram í þessum fyrirspurnatíma, komin tveggja stafa verðbólgutala á Íslandi sem virðist koma ýmsum, jafnvel ráðherrum í ríkisstjórn, á óvart. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra

en samt felldi þessi sami ráðherra allar afkomubætandi tillögur stjórnarandstöðunnar við afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins fyrir yfirstandandi ár, en látum það nú liggja milli hluta núna. Einstaklingar og fjölskyldur á leigumarkaði kalla eftir aðgerðum. Afborganir íbúðalána, sérstaklega hjá þeim sem hafa keypt nýverið, á síðustu árum, og eru jafnvel með frysta vexti sem síðan munu hækka á þessu eða næsta ári, eru að rjúka upp eins og dæmin sanna. Heimili þessa fólks eru í mjög erfiðri stöðu, þeirra sem eru á leigumarkaði og þeirra sem eru með ný lán. Ég ætla að leyfa mér að einbeita mér að þessum tveimur hópum núna. Það er þannig að ríkisstjórnin getur ekki firrt sig ábyrgð. Alls staðar í nágrannalöndum okkar er verið að grípa til mótvægisaðgerða til að koma til móts við fólk sem er í þessari stöðu.

Já, ég deili áhyggjum af þeim hópum sem hv. þingmaður nefnir hérna sérstaklega, fólki með breytilega vexti á óverðtryggðum lánum. Það eru þeir hópar sem hafa þurft að þola langmestu hækkunina á mánaðarlegri greiðslubyrði. Ég ætla að nefna hérna nokkra hluti sem ég held að geti skipt máli í þessu sambandi. Í fyrsta lagi verðum við að muna að það er ekkert sem skiptir þessa hópa jafn miklu máli og að ná tökum á verðbólgunni. Þar verða menn einfaldlega að standa saman og leggjast á árarnar til að ná árangri. Ég hef sagt mjög skýrt: Já, ég held að við þurfum að gæta að því að aðhaldið verði aukið í ríkisfjármálunum. Það þýðir ekki niðurskurð, það þýðir bara minni vöxt á útgjaldahliðinni, vegna þess að tekjurnar eru að rjúka upp. Í öðru lagi vek ég athygli á því að það er viðskiptasamband þessara þessara heimila við fjármálastofnanir og þessar fjármálastofnanir bera líka ábyrgð. Sumar þessara fjármálastofnana eru með fyrirkomulag í þessum lánum sem við getum kallað vaxtaþak þannig að þegar afborganir vegna vaxtanna ná ákveðnu hámarki er hægt að kasta því sem umfram er aftast á lánið. Þetta væri mjög góð lausn og mér finnst að fjármálafyrirtækin almennt eigi að horfa til þess hvernig þau geta létt undir með þeim viðskiptavinum sem vilja halda áfram í óverðtryggðu vaxtaumhverfi. Það skiptir líka máli að þessir kúnnar geti skipt yfir í verðtryggð lán þegar það þykir henta. Enn sem komið er erum við ekki að sjá veruleg vanskil í fjármálakerfinu en þetta eru dæmi um (Forseti hringir.) aðgerðir sem geta skipt máli. Við hækkuðum líka

Hæstv. forseti. Nú er það svo að mótvægisaðgerðir þurfa að beinast að afleiðingunum vegna þess að það er lífskjarakrísa í gangi. Hún er ekki eins hjá öllum hópum í samfélaginu og sannarlega ekki sú sama eftir því hvar fólk er statt í tekjustiganum. Ég bíð enn eftir því að Ég bíð enn eftir því að hæstv. fjármálaráðherra segi okkur eitthvað um það hvað ríkisstjórnin ætli að gera. Hefur ríkisstjórnin t.d. áhuga á því að beita tæki sem er kallað leigubremsa? Einhverjir ráðherrar í ríkisstjórn hafa viðrað þá hugmynd að það gæti komið til greina. Hefur hæstv. ráðherra áhuga á því að beita slíku tæki? Hann talar um vaxtabætur. Þær hafa mjög oft komið að góðum notum þegar ástandið er með þessum hætti. Svo vil ég bara segja í lokin, af því að hér er mikið talað um þensluhvetjandi aðgerðir og eyðslusemi stjórnarandstöðunnar, að það skiptir mjög miklu máli í hvað þessum ríkisframlögum er varið. Ef við erum að verja

að ríkisfjármálin leggist á sveif með aðgerðum Seðlabankans. Í því sambandi hefur Seðlabankinn verið að gera hvað? Hann hefur verið að hækka vexti til að draga úr þenslu.

allar afkomubætandi tillögur stjórnarandstöðunnar á Alþingi, benda svo á stjórnarandstöðuna og segja að óráðsían í ríkisfjármálum liggi þar. Ábyrgðarflóttinn er ótrúlegur. En, virðulegi forseti, ég kem hingað upp undir þessum lið vegna þess að ég las frétt á visir.is í gær þar sem er haft eftir hæstv.

Nú er fjárlaganefnd að fara yfir framkvæmd fjárlaga þessa árs með fagráðuneytum og skoða ýmsa áhættuþætti og ég get nú bara staðfest að það er ekkert sem hefur komið fram þar sem rennir neinum stoðum undir þessar upphrópanir ráðherra.

upplýsingar um þær mælingar og þau úrræði sem eru í boði. Við getum þá tekið einhverjar ákvarðanir um hvernig við getum haldið áfram og farið að snúa þróuninni í læsi til betri vegar.

Herra forseti. Aftur kem ég hingað upp til að biðja forseta um aðstoð vegna svars hæstv. menningar og viðskiptaráðherra við einfaldri fyrirspurn um viðbrögð við vanvirðandi framkomu af hálfu ráðherra eða ráðuneytisstjóra og sálfræðiþjónustu fyrir starfsmenn ráðuneyta. Fyrirspurnin var einföld: Hefur ráðuneytið gert samning um sálfræðiþjónustu fyrir starfsmenn síðastliðin fimm ár? Ef svo er, hvert var tilefnið slíks samnings eða samninga og hver var kostnaður af honum eða þeim? Svör óskuðu sundurliðuð eftir málefnasviðum ráðuneytisins í ljósi þeirra breytinga sem gerðar voru á ráðuneytunum í fyrra. Nú er það svo að ráðuneytinu var skipt upp en undir umræddu ráðuneyti eru enn þá menningarmál og því var óskað eftir því sérstaklega að hæstv. ráðherra myndi svara varðandi þau málefnasvið sem eru þar undir. Hæstv. ráðherra neitaði að svara þessari spurningu og sagði að ráðuneytið væri eingöngu eins árs gamalt en svaraði ekki fyrir síðustu fimm ár.

að ríkisstjórn hafi endurnýjað heiti. Forseti hlýtur að veita Alþingi liðsinni í því að fá fram svör við spurningum sínum. Þetta er eitt af þeim verkfærum sem við höfum og þessi svör forseta Alþingis finnst mér allsendis ófullnægjandi, að ætla að kasta inn handklæðinu hér einu sinni sem oftar og neita að standa með Alþingi. Svo er kannski annað að það er ekki þannig að stofnanaminni hafi eyðst en nú er mikið verið að tala um eyðslu og almenningur eigi að gæta sín í þeim efnum og þá er kannski ástæða til að halda því til haga hvað nýtt Stjórnarráð, ný ráðuneyti og nýir ráðherrastólar kostuðu

Virðulegur forseti. Þetta er mikilvæg athugasemd sem hér er borin upp og ég tek undir hana. Það er algerlega óboðlegt að uppstokkun Stjórnarráðsins sé notuð sem einhvers konar skálkaskjól fyrir upplýsingaleynd, að ráðherra sé að fela sig á bak við uppstokkun Stjórnarráðsins og nota það sem einhvers konar leið til þess að klippa úr sambandi

sögulega séð verið í öðru ráðuneyti. Um það snýst þessi fyrirspurn, þ.e. að ráðherra svari fyrir þann málaflokk sem

Það er ekki boðlegt að þetta sé stundað með þessum hætti, að þurrka út alla ábyrgð bara af því að maður er kominn með nýja kennitölu. Það er ekki í boði. Ég bið forseta um liðsinni. Ég er ekki að biðja forseta um að svara fyrir hönd ráðherra í ríkisstjórn, allra 12 ráðherra, eða hvað þeir eru margir hverju sinni. Ég er bara að biðja um að hann tryggi að þó að við fáum ekki svör hér í óundirbúnum fyrirspurnatímum, að við fáum a.m.k. svör við skýrum fyrirspurnum sem eru hérna skriflegar.

Virðulegur forseti. Ég ætlaði nú bara að nota tækifærið fyrst við erum byrjuð að tala um fyrirspurnir og minna enn og aftur dómsmálaráðherra á fyrirspurn sem var send inn 27. september, um biðtíma eftir afplánun. Ég veit ekki hvort ég er látinn bíða svona lengi af því að biðtíminn eftir afplánun er svona langur en það væri ánægjulegt að fá einhver svör við þessu.

fyrir þessa uppstokkun. Ég fékk einnig þessa skriflegu fyrirspurn. Það vill þannig til að upplýsingar um þessi tvö ráðuneyti liggja í núverandi mennta- og barnamálaráðuneyti

Virðulegi forseti. Það væri óskandi að hv. þingmenn, sumir sem eru hér staddir, hefðu nú dug í sér að kynna sér málin aðeins betur áður en þeir koma hingað í ræðustól og reyna að koma fram með einhverja tortryggni í garð ráðherra. Ef við ætlum að bæta stjórnmálin, nútímavæða þau og standa okkar plikt gagnvart þjóðinni, þá mættu sumir þingmenn hér inni hafa það í huga áður en þeir koma hingað og reyna að slá ryki í augu þeirra sem hér sitja

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á safnalögum, lögum um Þjóðminjasafn Íslands og lögum um Náttúruminjasafn Íslands. Breytingar sem gerðar eru á þessum þrennum lögum þjóna tveimur meginmarkmiðum. Annars vegar að stuðla að auknu samráði milli stjórnvalda og fagfólks í safnamálum, hins vegar að samræma skipunartíma forstöðumanna í höfuðsöfnunum þremur; Listasafni Íslands, Þjóðminjasafni Íslands og Náttúruminjasafni Íslands. Tilefni lagabreytinganna eru samráðsfundir milli ráðherra og safnafólks síðasta haust. Ég efndi þá til samráðsfunda við nokkur fagfélög í safnageiranum. Fundina sóttu fulltrúar frá Félagi fornleifafræðinga, Félagi íslenskra safna- og safnmanna, Félagi þjóðfræðinga á Íslandi, Íslandsdeild alþjóðaráðs safna og Sagnfræðingafélagi Íslands. Á fundunum ræddum við um þessi tvö meginmarkmið sem lagabreytingunni er ætlað að ná fram. Á þeim lögðu fulltrúar fagfélaganna áherslu á nauðsyn þess að koma á reglubundnu samráði safnafólks annars vegar og ráðherra og stjórnvalda hins vegar. Jafnframt var á þessum fundum bent á ósamræmi í skipunartíma forstöðumanna höfuðsafnanna þriggja. Sú breyting hafði verið gerð á ráðningartíma safnstjóra Listasafns Íslands fyrir um áratug að ráðningin gæti samtals verið í tíu ár samfleytt. Þetta var gert með setningu myndlistarlaga, nr. 64/2012, sem tóku gildi 1. janúar 2013.

Lagt er til að safnaráð boði til fundanna, setji reglur um fyrirkomulag þeirra, dagskrá og þátttakendur sem ráðherra samþykki. Með samþykkt þessarar breytingar á safnalögum er stuðlað að virkara samráði og byggt undir betri ákvarðanatöku á málefnasviðinu. Hin breytingin sem lagt er til að verði gerð með frumvarpinu snýst, eins og áður segir, um skipunartíma tveggja forstöðumanna hjá Náttúruminjasafni Íslands og Þjóðminjasafni Íslands. Í viðeigandi lög verði bætt við ákvæði sem hljóðar svo: „Endurnýja má skipun forstöðumanns einu sinni til næstu fimm ára.“ Hér er verið að samræma skipunartíma forstöðumanna eins og áður segir og má rekja þá þróun allt til ársins 1988. Nýverið hafa verið gerðar sambærilegar breytingar að því er varðar forstöðumann Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Ákvæði þess efnis var sett inn í kvikmyndalög árið 2018 og um þjóðleikhússtjóra hefur slíkt ákvæði verið í gildi síðan árið 2020. Virðulegur forseti. Safnastarf á Íslandi er í miklum blóma um þessar mundir. Þar eru fremst í flokki höfuðsöfn þjóðarinnar; Listasafn Íslands, Náttúruminjasafn Íslands og Þjóðminjasafn Íslands. Listasafnið er stærsta safn íslenskrar myndlistar og þar eru stöðugt í gangi sýningar sem höfða til allrar þjóðarinnar, hvort sem er í glæsilegum húsakynnum safnsins við Laufásveg eða í öðrum söfnum. Skammt Skammt er t.d. síðan ég opnaði mjög skemmtilega sýningu í Safnahúsinu við Hverfisgötu sem Listasafnið stendur að. Sýningin kallast Viðnám og er fyrir börn á öllum aldri. Hún brúar bilið milli myndlistar og vísinda. Á Náttúruminjasafninu er verið að undirbúa flutning í nýtt húsnæði safnsins á Seltjarnarnesi þar sem góð aðstaða verður til sýninga og til að taka á móti gestum. Safnið er sömuleiðis með sýninguna Vatnið í náttúru Íslands, í Perlunni, sem er fjölsótt bæði af heimafólki og erlendum ferðamönnum. Á Þjóðminjasafninu er dregin upp skýr og heilleg mynd af menningarsögu Íslendinga með grunnsýningunni Þjóð verður til, auk þess sem þar eru ávallt í gangi merkilega sérsýningar sem höfða til mismunandi hópa. Breytingarnar sem lagðar eru til með frumvarpinu munu stuðla að því að samráð muni aukast í safnageiranum og verða eðlilegur hluti af umræðu um málefni safna. Sömuleiðis mun samræming á skipunartíma forstöðumanna leiða til þess að endurnýjun og nýbreytni verði gert hærra undir höfði í safnamálum. Virðulegur forseti. Frumvarp þetta er samið í náinni samvinnu ráðuneytis og safnafólks. Það var kynnt í samráðsgátt stjórnvalda og umsóknaraðilar fögnuðu þessum breytingum.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um leigu skráningarskyldra ökutækja. Frumvarpið byggist tillögum úr rýni á vegum Efnahags- og framfarastofnunarinnar, sem hefur gert rúmlega 100 tillögur til breytinga á ýmsum laga- og reglugerðarákvæðum í ferðatengdri þjónustu hér á landi. Í frumvarpinu er kveðið á um tvenns konar breytingar á gildandi lögum. Í fyrsta lagi um afnám skilyrðisins um að ökutækjaleiga skuli rekin á fastri starfsstöð. Í öðru lagi er lagt til að skerpt verði á orðalagi hvað varðar skilyrði fyrir útgáfu rekstrarleyfis. Eins og ég kom inn á byggist frumvarpið á tillögum Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD, en árið 2019 gerðu íslensk stjórnvöld samning við stofnunina um framkvæmd á sjálfstæðu samkeppnismati á regluverki íslenskrar ferðaþjónustu og byggingariðnaðar. Umrætt verkefni, sem unnið var í samvinnu ráðuneyta, Samkeppniseftirlitsins og stofnana, leiddi m.a. í ljós að draga mátti úr óþarfa reglubyrði fyrir atvinnustarfsemi og breyta regluverki svo það styddi betur við virka samkeppni innan íslenskrar ferðaþjónustu. Við vinnslu verkefnisins voru 632 gildandi lög og reglugerðir á sviði ferðaþjónustu og byggingariðnaðar yfirfarin í þeim tilgangi að greina samkeppnishamlandi ákvæði. Við vinnslu verkefnisins voru greindar 676 mögulegar samkeppnishindranir í regluverkinu. Af þeim gerði OECD 438 tillögur til úrbóta. Þá telur OECD að áhrif þeirra 438 tillagna geti aukið landsframleiðslu um u.þ.b. 1%. Í framhaldinu, eða í upphafi árs 2021, var stofnaður vinnuhópur sem skipaður var fulltrúum þáverandi atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, innviðaráðuneytis sem og Samkeppniseftirlitsins. Þessum hóp var ætlað að vinna drög að fyrstu laga- og reglugerðarbreytingum sem byggðust á fyrrnefndum tillögum OECD varðandi ferðatengda þjónustu

stuðla að einfaldara regluverki, aukinni framleiðni og fjölgun starfa. Með breytingartillögunni var m.a. afnuminn fjöldi forskriftarákvæða í stöðlum um gististaði.

Þá var afnumið það skilyrði að starfsstöð ökutækjaleigu skyldi vera opin almenningi, ásamt því að ýmsar kröfur um búnað sem hótelum og gistiheimilum var skylt að hafa til staðar voru afnumdar. Með frumvarpi þessu er stuðlað að aukinni framleiðni, einfaldara regluverki og fjölgun starfa. Með frumvarpinu hefur menningar- og viðskiptaráðuneyti jafnframt lokið vinnu við útistandandi tillögur skýrslu OECD sem krefjast lagabreytinga á sviði ferðamála og eru á málefnasviði ráðuneytisins. Í þessu samhengi er rétt að geta þess að samhliða frumvarpinu verður ráðist í reglugerðarbreytingar til að ljúka við þær tillögur OECD sem ekki krefjast lagabreytinga.

rekstrarleyfa veitinga- og gististaða. Þar að auki verður að frumkvæði mínu gerð breyting á reglugerð um leigu skráningarskyldra ökutækja á þá vegu að opnað verður alfarið á rafræna samningsgerð við leigu skráningarskyldra ökutækja. Auk heldur verða gerðar breytingar á sömu reglugerð sem munu leggja auknar kröfur á ökutækjaleigur um að miðla upplýsingum til leigutaka um þær hættur sem geta skapast á íslenskum vegum í þeim tilgangi að auka öryggi í umferðinni. Virðulegi forseti. Eins og ég kom inn á fyrr í ræðu minni er í frumvarpinu kveðið á um tvenns konar breytingar á gildandi lögum. Í fyrsta lagi er lagt til að skilyrðið um að ökutækjaleiga skuli rekin á fastri starfsstöð verði afnumið. Af því leiðir að ökutækjaleigur geta valið milli þess hvort þær vilji reka starfsemi sína á fastri starfsstöð eða hafa einungis geymslustað þar sem skráningarskyld ökutæki eru geymd. Af því leiðir að ekki verður lengur þörf á húsnæði eða því að annað rými sé til staðar þar sem ökutækjaleiga rekin, staðbundin og reglulega í atvinnuskyni. Með breyttum viðskiptaháttum er talið rétt að falla frá kröfu um fasta starfsstöð, m.a. í því skyni að liðka enn frekar fyrir rafrænum viðskiptum og fjölbreyttari viðskiptaháttum. Skilyrði um fasta starfsstöð verður að teljast sérstaklega íþyngjandi fyrir smærri ökutækjaleigur. Umrædd breyting er því til þess fallin að auka fjölbreytni og nýsköpun ásamt því að auðvelda nýjum rekstraraðilum að hefja starfsemi með minni tilkostnaði. Með frumvarpinu er í öðru lagi lagt til að skerpt verði á orðalagi hvað varðar skilyrði fyrir útgáfu starfsleyfis. Rétt er að geta þess að um orðalagsbreytingu er að ræða sem felur ekki í sér breytingu á gildandi efnisrétti. Með því að bæta orðinu „og“ við í 4. gr. laganna er ætlunin að fyrirbyggja mistúlkun vegna umsókna um starfsleyfi til reksturs ökutækjaleigu. Virðulegur forseti. Eins og ég kom inn á fyrr í ræðu minni er frumvarp þetta síðasta lagabreytingin í vinnu við að bæta rekstrarskilyrði íslenskrar ferðaþjónustu á því málefnasviði sem fellur undir menningar- og viðskiptaráðuneytið. Frumvarpið hefur verið unnið í góðu samráði við Samkeppniseftirlitið, Samgöngustofu og Samband íslenskra sveitarfélaga. Þá var einnig fundað með fulltrúum frá innviðaráðuneyti og Samtökum ferðaþjónustunnar við gerð frumvarpsins. Frumvarpið hefur almennt í för með sér að dregið er úr óþarfa reglubyrði, aðgangshindrunum og íþyngjandi kvöðum á atvinnurekstur sem ekki er talið að málefnaleg rök standi til að að viðhalda í lögum. Skilyrði um fasta starfsstöð er ekki talið þjóna málefnalegum tilgangi, auk heldur sem það felur í sér aðgangshindrun að þeim mörkum sem um ræðir. Með frumvarpinu er þannig komið til móts við nýja og framsækna viðskiptahætti ökutækjaleiga jafnframt því sem liðkað er fyrir rafrænni starfsemi í auknum mæli. þar af leiðandi í sér breytingar sem eru hvort tveggja til hagsbóta fyrir atvinnulífið og stjórnvöld. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. atvinnuveganefndar.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um gjaldtöku vegna nýtingar á vindi, sameiginlegri auðlind þjóðarinnar, til raforkuframleiðslu. Flutningsmenn þessarar tillögur ásamt þeim sem hér stendur eru hv. þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Jódís Skúladóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir. Tillagan hljóðar svo, með leyfi forseta: „Alþingi ályktar að fela umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að leggja fram frumvarp til laga sem tryggi hlut þjóðarinnar í arðinum af nýtingu vindorku til raforkuframleiðslu með innheimtu auðlindagjalds. Vindur verði skilgreindur í lögum sem sameiginleg auðlind í eigu þjóðarinnar.“ Virðulegi forseti. Vindur hefur fram til þessa ekki verið nýttur að ráði til raforkuframleiðslu hérlendis en áhugi á framleiðslunni hefur aukist stórum á undanförnum misserum samfara hraðri framþróun í tiltækri tækni til nýtingarinnar. Ekkert okkar hefur farið varhluta af umræðu um stórkarlaleg uppbyggingaráform hringinn í kringum landið og þykir sumum nóg um. Það er því rétt að halda því til haga að í dag heyrir nýting vindsins undir lög um verndar- og orkunýtingaráætlun og á grundvelli þeirra samþykkti Alþingi einmitt tvær vindorkuvirkjanir, Búrfellslund og Blöndulund, í nýtingarflokk áætlunarinnar síðastliðið vor. Á vegum stjórnvalda er nú unnið að stefnumótun í málaflokknum og er verkefnið skilgreint í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar. Umræða um nýtingu vinds er tiltölulega ný af nálinni í okkar auðlindaríka landi. Að mati flutningsmanna þessarar tillögu verður að ríkja sátt annars vegar um staðsetningu á uppbyggingu vindorkuvirkjana og hins vegar hvernig arðurinn af nýtingu þessarar nýju auðlindar nýtist samfélaginu. Sátt um hvort tveggja er forsenda þess að hér verði unnt að ráðast í uppbyggingu vindorkuvirkjana. Mikilvægt er að vindorkuvirkjanir byggist upp á afmörkuðum og þegar röskuðum svæðum með lágt verndargildi nærri tengivirkjum og flutningslínum þar sem unnt verður að tryggja afhendingaröryggi og lágmarka umhverfisáhrif. Taka þarf ríkt tillit til sjónrænna áhrifa, vistkerfa, dýralífs og náttúru. Til þess að ná þessum markmiðum þurfa umhverfisrannsóknir og samráð við félagasamtök og almenning að vera grundvöllur ákvarðana. Virðulegi forseti. Flutningsmenn þessarar tillögu telja mikilvægt að boðuð lagasetning um nýtingu vindorku hérlendis undirstriki þá meginreglu að vindurinn sé auðlind í sameign þjóðarinnar og leyfi til nýtingar hans tryggi íslensku þjóðinni beina og sýnilega hlutdeild í afkomu vegna nýtingar til framleiðslu raforku. Vindur er um margt ólíkur öðrum auðlindum sem nýttar eru til raforkuframleiðslu hér á landi. Vind er víðast að finna í ríkulegu magni, ólíkt ákjósanlegum landsvæðum undir vatnsfalls eða jarðvarmavirkjanir. Vindurinn er þó ekki stöðugur orkugjafi líkt og miðlað fallvatn og talið heppilegt að framleiðsla á orku úr vindi sé studd af sveifluminni framleiðslu, svo sem með vatni, svo tryggja megi afhendingaröryggi. Uppbyggingu vindorkuvirkjana fylgir mikið umhverfisrask vegna mannvirkjagerðar, svo sem vega og línulagna, sem kann að rýra og ganga á gæði lands í nágrenni virkjunarinnar. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á ýmis umhverfisáhrif, svo sem sjón , hljóð og umhverfismengun, til að mynda frá byggingarefnum, að ótöldum áhrifum á lífríki, sérlega dýralíf. Ekki síst geta sjónræn áhrif vindorkuvirkjana á landslag verið mikil. Brýnt er að mörkuð verði stefna um vindorkuvirkjanir á hafi en umhverfisáhrif þeirra eru eðli málsins samkvæmt annars konar en vindorkuvirkjana á landi. Eins og áður segir er nú unnið að stefnumótun í málaflokknum. Í boðaðri lagasetningu er mikilvægt að skilgreina grundvöll endurgjalds vegna nýtingar á vindi til raforkuframleiðslu og að hann taki mið af kostnaði vegna áhrifa á vistkerfi í návist vindorkuvirkjunarsvæða og óafturkræfra áhrifa á landslagsheildir. Hvað varðar landnæði og gjaldtöku af auðlindum er vert að vísa til ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA, frá 20. apríl 2016, sem segir að endurgjaldslaus afnot af landi og auðlindum í eigu hins opinbera feli í sér ríkisaðstoð og stangist á við EES samninginn. Sú niðurstaða undirstrikar meginreglu um að eðlilegt gjald skuli greitt fyrir afnot af sameiginlegum auðlindum en niðurstaðan vísar til nýtingar vatns og landsréttinda á þjóðlendum á Þjórsársvæðinu, eins helsta orkuvinnslusvæðis landsins. Þjóðlendur eru auðlind samkvæmt lögum og var Landsvirkjun gert að greiða endurgjald vegna afnota af svæðinu til raforkuframleiðslu. Engin heildarlög eru til um skilgreiningu auðlinda, nýtingu þeirra og gjaldtöku. Hins vegar eru dæmi um auðlindir sem ekki eru háðar einkaeignarrétti og teljast þjóðareign á grundvelli sérlaga, til að mynda laga um þjóðlendur og afrétti, sem og laga um auðlindir hafsbotnsins. Þá nær einkaeignarréttur ekki til auðlinda án skilgreinds eiganda, til að mynda sólarljóss og vindorku. Fiskveiðiauðlindin er skilgreind sem sameign þjóðarinnar í 1. gr laga um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006. Um auðlindina gilda síðan sérlög vegna gjaldtöku, lög um veiðigjald, nr. 145/2018. Gjaldtakan er m.a. hugsuð til að mæta rannsóknum og eftirliti á auð-lindinni sjálfri en jafnframt til þess að tryggja hlutdeild þjóðarinnar í arði af auðlindinni. Eins og áður segir er vindur um margt ólíkur öðrum auðlindum og ein augljósasta hliðstæðan eru fjarskiptatíðnir innan íslensks yfirráðasvæðis. Þær, rétt eins og vindinn, er að finna óháð náttúrulegum skilyrðum á landi. Fjarskiptatíðnir eru skilgreindar sem auðlind í þjóðareign samkvæmt lögum um fjarskipti, nr. 70/2022. Markmið þessarar tillögu er að tryggt verði með lögum að greitt verði fyrir afnot af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Mikilvægt er að slíkt gjald endurspegli umhverfisáhrif, standi undir eftirliti, ítarlegum rannsóknum og mælingum á virkjunarsvæðum. Með vísan til 1. gr. laga um veiðigjald er lagt til að gjaldið endurspegli hlutdeild þjóðarinnar í arði af auðlindinni og að úthlutun leyfis til nýtingar á vindi til orkuframleiðslu sé tímabundin heimild til skilyrtra afnota sem leiði hvorki til beins eignarréttar né varanlegs nýtingar og ráðstöfunarréttar auðlindarinnar, líkt og kveðið er á um í lögum um fjarskipti.

byrja á að þakka honum fyrir ræðuna. Í greinargerð með þessu frumvarpi segir, með leyfi forseta: „Á vegum stjórnvalda er nú unnið að stefnumótun í málaflokknum og er verkefnið skilgreint í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar.“

Það er fyrri spurningin sem mig langar til að beina til hv. þingmanns. Og hvort sú staðreynd sé merki þess að þingflokkur hv. þingmanns sé ekki að ná miklu fram í þessu stjórnarsamstarfi af því sem jafnvel hefur verið ákveðið að ná skuli fram. Hin spurningin sem mig langar að beina til hv. þingmanns er:

flytur mál. Það var bara okkar val í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði að leggja þetta mál fram sem þingsályktunartillögu okkar. Varðandi væntingar til innheimtu af gjaldinu þá er hugmyndin með þessu uppleggi og þessari tillögu sú að við sameinumst og ákveðum það sameiginlega að þegar um takmarkaðar auðlindir og takmörkuð gæði er að ræða þá sé algjörlega sjálfsagt mál að greitt sé fyrir afnot í formi auðlindagjalds. Ég hygg að ég og hv. þingmaður séum í raun sammála um það.

það hér. Ég hlakka bara til að heyra og vona að hér sé ríkur vilji og áhugi á því að þetta nái fram að ganga, sem kveður auðvitað aðallega á um að boðuð lagasetning tryggi þetta.

en mig grunar nú að þessar áherslur hafi kannski ekki þann hljómgrunn innan stjórnarflokkanna sem við sum önnur myndum vilja sjá.

en hefur það aldrei verið rætt milli stjórnarflokkanna þriggja að leggja alvöruvinnu í auðlindastefnu sem gildir þá um allar náttúrulegar auðlindir hér á landi?

Þannig að ég held bara áfram að hlusta og fylgjast vel með. Ég vil þó kannski benda á að þessi stefnumótunarvinna, sem sannarlega er kveðið á um í stjórnarsáttmála þessara þriggja flokka, ég veit ekki betur en við væntum niðurstöðu starfshóps í því máli fyrr en síðar en eitthvað hefur nú seinkað útgáfunni á því. Ráðherrann er sannarlega með frumvarp um þessi mál á þingmálaskrá vorsins þannig að það hillir nú undir að við getum tekið hér grundvallandi umræðu um þessa afstöðu. Varðandi seinni spurninguna þá skal ég koma inn á það í síðara svari.

og í hvaða flokkum þeir eru og þeir eru ekki endilega í stjórnarflokkunum. En ég vil ítreka og leggja áherslu á það sem ég sagði í fyrra andsvari mínu um nauðsyn þess að við mörkum auðlindastefnu fyrir allar náttúrulegar auðlindir, takmarkaðar auðlindir, hér á landi þar sem tekið er gjald fyrir aðgang að nýtingu og síðan lögð áhersla líka á að það sé greitt af auðlindarentunni. Ég veit að hv. þingmaður er sammála mér um það. Ég hins vegar velti fyrir mér hver staðan sé í raun og veru í þessum málum þegar við erum hér einu og hálfu ári eftir að Katrín Jakobsdóttir endurnýjaði ráðuneytið sitt að bíða eftir einhverjum frumvörpum, einhverjum tillögum úr umhverfisráðuneytinu. En ég skal samt gleðjast yfir þessari.

þá er alveg hárrétt til getið hjá hv. þingmanni að þar erum við alveg sammála eins og reyndar mjög oft í mjög mörgum málum er varðar umhverfismál. Hv. þingmaður veltir því fyrir sér hvað taki svona langan tíma. Þá vil ég nú kannski minna á það að í tíð fyrrum ráðherra, sem þá hét umhverfis- og auðlindaráðherra, sem var jú í tíð Vinstri grænna á síðasta kjörtímabili, þá var lagt fram frumvarp sem átti að taka sérstaklega á vindorkunýtingunni, þ.e. með tillögum að breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun. kvað hins vegar ekki sérstaklega um auðlindagjaldið í sjálfu sér heldur það hvernig við skyldum standa að uppbyggingunni, þ.e. að horfa til rammaáætlunarferilsins sem þess verkfæris sem við þyrftum að beita þegar við

að við verðum að nýta auðlindir þjóðarinnar og þá á þjóðin að fá hlutdeild í því á einn eða annan hátt. En það sem umræðan kannski snýst um í auðlindanýtingunni er: Hvað er arður? Hvernig fær þjóðin arð eða einhvers konar hlutdeild fyrir nýtingu auðlindanna? Auðlindagjald er þá kannski svolítið einföld framsetning

þetta snýst um að tryggja hlut þjóðarinnar í arðinum af nýtingu þá vindorku til raforkuframleiðslu með innheimtu auðlindagjalds.

Það er umræða sem ég tel að sé mjög vert að taka vegna þess að við höfum horft upp á og séð og þekkjum mjög nýleg dæmi þess að þú sérð mikil áhrif — sem er svo aftur í löngu máli komið inn á í greinargerðinni að verði að taka tillit til — jafnvel í einu sveitarfélagi

að þar sem áhrifanna af auðlindanýtingunni gætir hvað mest, í heimahéraði, ekki endilega afmarkað við sveitarfélag heldur nærumhverfi í þessu tilviki vindorkugarðsins, að þar eigi hin beina hlutdeild sem er tekin af þessu að vera hvað mest, í nærsamfélaginu, ekki að renna til ríkissjóðs eða annað.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir spurninguna. Jú, sannarlega held ég að það geti verið og að einhverju leyti erum við kannski með þá mynd í dag. Við getum til að mynda

sem er svo hægt að útdeila aftur með einhverjum sanngjörnum hætti með þeim tækjum og tólum sem við höfum, sem hugsanlega þyrfti að skerpa á til þess að taka tillit til næraðstæðna hverju sinni. En ég hef líka haft áhyggjur af því, og mér hefur nú fundist sum dæmin sýna það, að það skapast líka ákveðinn freistnivandi — og ég veit að það stuðar e.t.v. marga hv. þingmenn, alla vega viðmælendur mína í þessu máli oft, að nota orðið freistnivandi að ráðast í orkuöflun í þágu uppbyggingar einhvers konar orkufrekrar og/eða minni, með tilheyrandi áhrifum á lífríki og náttúru, án þess endilega að það skili svo og svo miklum krónum til baka í sveitarsjóð en hins vegar með stórkostlegum áhrifum á umhverfið.

„Flutningsmenn þessarar tillögu telja mikilvægt að boðuð lagasetning um nýtingu vindorku hérlendis undirstriki þá meginreglu að vindurinn sé auðlind í sameign þjóðarinnar Hvar er þessa meginreglu að finna, takk fyrir? Er þetta þannig í öðrum löndum t.d. að vindurinn sé

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Það fór auðvitað svo að löglærður maðurinn myndi höggva í orðalagið „meginregla“ og er það bara ágætt. Ég ætla að svara því þannig til, sem er nú uppleggið en mætti e.t.v. skýra það örlítið betur vegna þess að maður þarf að vanda mál sitt þegar maður skrifar texta, að útgangspunkturinn í þessari setningu hjá okkur flutningsmönnunum er sá að það eigi með réttu að vera meginregla að þetta snúist um sameign,

Ég þóttist nú vita með meginregluna að það væri eitthvað svona. Gott og vel, ég fellst alveg á það. En nú þykist ég vita að

dæmis, með samþykkt laga í fyrra um fjarskiptatíðnir sem eru skilgreindar í lögum um fjarskipti sem auðlind í þjóðareign, sem einhvers sem mætti horfa til og er ákveðin samlíking með þeim tíðnum og þá vindinum,

sem eru í rauninni undanfari og ákveðin rannsókn af hálfu Landsvirkjunar sem hefur hins vegar fengið, með afgreiðslu á þingsályktunartillögu um rammaáætlun síðastliðið vor, heimild til að skoða nýtingu á tveimur vindorkuvirkjunum, annars vegar við Búrfell, þarna á þessu svæði, og hins vegar við Blöndu;

við þurfum ekki að búa til einhvern eignarrétt til þess. Það er hinn útbreiddi misskilningur. Við skattleggjum bara raforkuframleiðslu eins og okkur sýnist

þá er það auðvitað ekki sameign í eiginlegum skilningi. Ég veit ekki hver merkingin er. Ef þetta er sameign í eiginlegum skilningi geta menn auðvitað slitið henni. En auðvitað er þetta ekki sameign. Þetta er bara eitthvert orðskrípi sem var fundið upp,

Það verður auðvitað ekki þannig að þeir sem nýta hér vindinn myndi einhvern eignarrétt á vindinum. Hann fer bara hvert sem honum sýnist.

Þetta er alveg hræðilegt. Ég vil bara fá að nýta vindinn í garðinum mínum eða á sumarbústaðalandinu mínu eins og mér sýnist

þá er ég alveg sammála því að í öllum atvinnurekstri, allri framleiðslu, er eðlilegt að borga skatta.

því. Ég er enginn andstæðingur þess að innheimta skatta. Þetta er nú samt okkar þjóð og þetta eru okkar skyldur sem við höfum gagnvart þjóðinni og það þarf að fjármagna það, það er ekkert vandamál af minni hálfu í því, bara alls ekkert vandamál. En

Við getum skattlagt einhverja framleiðslu úr sólarljósinu. Við getum skattlagt hvað sem er. Við getum skattlagt veiðar á villtum fuglum. Við getum skattlagt fiskveiðarnar, eins og við gerum nú heldur betur. En við þurfum ekki að búa til einhvern óskapnað sem heitir sameign þjóðarinnar eða auðlindir í þjóðareign. Það er alger óþarfi.

Gæti hv. þingmaður upplýst okkur um hvernig hann sæi fyrir sér — hann skilur sannarlega það sem við erum að vísa í og reyna að ná fram með þessari tillögu þótt hann sé ekki endilega sammála leiðinnni, eins og ég skildi hann — að best væri að gera það svo að við næðum þá fram þeim markmiðum að sannarlega fengjum við öll

Þá kannski hækkum við skattana aðeins. Ef við þurfum að drífa það áfram þá lækkum við þá. Þetta er alltaf mat á hverjum tíma sem ég held að við séum öll meira og minna sammála um. Ég er bara að segja að það sem truflar mig

hægt sé að treysta og tryggja að það sé þá sannarlega greitt sanngjarnt afgjald af nýtingu, sem ég fer ekki ofan af að er eitthvað sem við eigum sameiginlega. Og þetta er gömul saga og ný.

af mikilli gleði hér í ræðustól og langar aðeins að fara yfir það sem hv. þm. Brynjar Níelsson kom inn á. Ég fagna sérstaklega hans jákvæða viðhorfi til skattahækkana, ég verð nú að byrja á því. Ég held að það sé náttúrlega alveg ljóst og öllum ljóst að við kannski sjáum þessa hluti ekki alveg með sömu augum. Mín afstaða er sú að það er katastrófa að hér sé ekki búið að tryggja auðlindaákvæði í stjórnarskrá landsins því að það er auðvitað það sem við ættum að vera búin að gera fyrir lifandis löngu. Sameign þjóðar — lítið eyríki úti í Atlantshafi sem er fullt af svo gjöfulum auðlindum í sjó, á landi, í náttúru, í vatni, í varma, við getum endalaust talið það, í hugviti, við þurfum að tryggja að arðurinn

að það megi ekki tryggja eignarrétt þjóðarinnar á sínum auðlindum. Og ég spyr hann: Hvað er það sem hann óttast í því? Við vitum að fiskveiðiauðlindin og auðlindagjaldið af henni hefur klofið þessa þjóð árum og áratugum saman þannig að einhver bara svona sameiginleg niðurstaða í einhverjum skattaálagningum er ekki endilega að fara að byggja sátt eða skila okkur

Halda menn virkilega að eignarréttur myndist þannig að menn komi hér á þing og segi „heyrðu, já“? Það gerist auðvitað ekki þannig. Við þurfum engan eignarrétt. Við stjórnum þessu landi á grundvelli fullveldisréttarins. Ég þarf ekkert að eiga allt,

Skattleggið þetta bara eins og þið viljið skattleggja allt en þið þurfið ekki að eiga þetta, alveg eins og við þurfum ekki að eiga fyrirtækin, eins og margir forverar ykkar vildu líka eiga. Þjóðin á allt, þjóðin á öll atvinnutækin, þjóðin á vindinn, þjóðin á sólarljósið. Hvað ætlum við að gera þegar þjóð einhvers staðar í vestri ákveður að hún eigi lægðina sem myndast hjá henni? Svo fer bara lægðin hingað til Íslands með fullt af rigningu og vindi. Eigum við að borga þeim fyrir það? Nei, þetta er auðvitað delluhugmynd. Við skulum bara hætta þessari dellu og segja: Við bara skattleggjum þetta af því að við erum fullvalda þjóð og við ráðum því. Takk fyrir.

Ef eignarrétturinn er enginn, enginn á auðlindirnar, hvernig getur þá ákveðinn hópur og ákveðin stjórnmálaöfl selt erlendu stórkapítali aðgang að þessu? Ef eignarrétturinn er enginn hvernig er þá hægt að selja þetta? Og ef það er hægt að selja það, og það jafnvel úr landi til einhverra fjárfesta þar,

Frú forseti. Ég á það sameiginlegt með Don Kíkóta að mér er hálfilla við vindmyllur en það á einkum við um nútímavindmyllurnar frekar en þær gömlu góðu eins og við sjáum í Hollandi og sums staðar í Danmörku. Kannski ætti ég að gleðjast yfir þessari tillögu, því að hún er til þess fallin að draga aðeins úr því að nútímavindmyllur, sem geta hæglega verið tvöfalt hærri en Hallgrímskirkja, spretti hér upp út um allt,

þá gefi það tilefni til, af því að hv. þingmaður er lögfræðingur, að útvíkka þetta, ekki bara gagnvart sólarljósinu heldur líka gagnvart súrefninu sem er líklega ein mikilvægasta, jafnvel almikilvægasta auðlind okkar Íslendinga, að geta andað.

að arður sem myndast í samfélaginu, hvernig sem hann er myndaður, renni inn í ríkissjóð. Þetta er bara einn hluti af því. Til þess að auðvelda það þá er allt gert einhvern veginn að eign þjóðarinnar; allar auðlindir sem nýttar eru, öll verðmætin sem þú getur skapað úr vindi, sólarljósi.

menn verða að átta sig á hvernig verðmæti verða til. Einstaklingurinn, hugmyndir hans, frumkvæði hans til að búa til verðmæti og fá að þróast, það er það sem skapar þessa velferð, ekki það að við stjórnmálamenn dælum hér öllu

En ég boðaði það hérna áðan að ég myndi reyna að leita lausna, leita að einhverri millileið sem gæti þá sætt stjórnarflokkana. Við skulum ekki gleyma því, frú forseti, að þetta mál er hér kynnt af þingflokksformanni Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs,

Gætum við hugsanlega jafnað þetta út með því að veita styrki til þeirra sem losa kolefni, næringuna fyrir plönturnar, og þannig

er að þetta byrjaði á sínum tíma auðvitað með fiskinn í sjónum sem, náttúrlega bara eins og önnur dýr, á sig sjálfur en við getum nýtt hann hér af því að hann er hjá okkur, alveg eins og við nýtum farfuglana og gæsirnar og allt þetta

Ég ætla kannski að vera meira á jörðinni heldur en umræðurnar voru hér á undan, á jörðu niðri. Mér finnst þetta samt alltaf betri og betri hugmynd með eignarréttinn að vindinum, búandi á Suðurnesjum,

Ætlum við sem þjóð að nýta auðlindina okkar og hafa af því einhvers konar arð eða tekjur til að byggja hér upp velferðarsamfélag? Og hvar er þá best að sækja þennan arð? Í hvaða formi? Er formið beinar peningagreiðslur í gegnum auðlindagjald til ríkissjóðs? Eigum við að taka auðlindagjaldið og skipta því eitthvað? Eigum við að skattleggja eins og hér hefur verið rætt?

Nú eru allir voða glaðir af því að Landsvirkjun er að borga metháar fjárhæðir í arð. Þá segja menn: Það er eins gott að ríkið eigi Landsvirkjun og fái þessa peninga til sín. En er þessi arður sem Landsvirkjun er að greiða til ríkissjóðs mestu verðmæti sem íslensk þjóð getur fengið fyrir orkuöflun Landsvirkjunar? Er það virkilega svo? Hvað ef Landsvirkjun hefði verið búin að fjárfesta meira,

hefði þar af leiðandi verið skuldsettari, þurft að borga meiri fjármagnskostnað og ekki náð að borga þennan arð? Á móti kemur að hér væri meiri raforkuframleiðsla, meiri erlendar tekjur, fleiri störf byggð á orkuvinnslu, sem geta verið græn störf eins og landeldi í fiskeldi, förgun kolefnis, það getur verið gagnaver, það getur verið ýmislegt. Er hugsanlegt að

að það hefur áhrif á rekstrarhæfni fyrirtækjanna sem eru að nýta auðlindina og búa til verðmæti, það hefur áhrif á samkeppnishæfni þjóðarinnar.

því hærra sem það veiðileyfagjald er, því minni tekjuskatturinn, því minna sem auðlindagjaldið er því hærri tekjuskattur. Það er alltaf sama tala, það er bara mismunandi lykill í bókhaldinu. Við skulum ekki gleyma því.

sveitarfélagi og er þar skattgreiðandi og ber þar af leiðandi ábyrgð á uppbyggingu hafnarmannvirkja þar sem er landað aflaverðmætum fyrir tugmilljarða á ári. Þar er hægt að landa þessum aflaverðmætum nálægt miðunum á umhverfisvænan hátt, á hagkvæman hátt þannig að það skapi sem mestar tekjur fyrir íslenska þjóð til útflutnings. Þetta er síðan flutt út úr annarri höfn, það er ekki hægt að flytja það út úr þessari höfn.

Ekki króna af þessu auðlindagjaldi kemur til sveitarfélagsins Grindavíkur sem er skuldsett út af þessu. Þetta þurfum við að hafa í huga þegar við erum að tala um auðlindagjöld.

mótvægisaðgerða og annars. Það er mikilvægt. Við þurfum líka að hafa í huga hve miklar álögur við höfum upp á það að orkureikningur okkar landsmanna hækki ekki út af þessum álögum og líka að samkeppnishæfni þjóðarinnar skerðist ekki þannig að við getum búið til sem mest verðmæti sem skapa sem flest störf og mestu útflutningstekjur þannig að við getum byggt upp hér góða innviði og öflugt heilbrigðiskerfi og aðrar velferðarstoðir samfélagsins.

Mig langar hins vegar að spyrja út í eitt og annað sem hv. þingmaður kom inn á í sinni ræðu.

er umræðuefni sem mér finnst oft gleymast í þessari umræðu um auðlindanýtingu, en það eru áhrifin af nýtingunni. Eins og segir í þessari tillögu okkar þá er uppleggið að það sé í rauninni greitt verð fyrir afnotin af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar en að það gjald sem tekið er endurspegli umhverfisáhrif, standi undir eftirliti, ítarlegum rannsóknum og mælingum á virkjanasvæðum.

Að sjálfsögðu þarf að meta öll áhrifin og það þarf að gera það vel. Svo er bara eftir atvikum hver það er sem stofnar til kostnaðar við að meta áhrifin.

En svo hvernig við nýtum þetta sem best og hagkvæmast og umhverfisvænast, það er mikið til fjárfest af greininni sjálfri. Þannig að þetta er alltaf eitthvert samspil þarna á milli. En ég tel bara að

Búfræðingurinn sem hér stendur skilur það að þú getur alveg náð mjólk út úr vanhöldugri kú en þú þarft að tryggja að hún njóti þess sem hún þarf að njóta svo að hún skili því sem hún á að skila. Þar er ég ekki minnst að hugsa bara um velferð skepnunnar, svo að ég noti nú þessa líkingu áfram frá hv. þingmanni. Varðandi takmörkuðu gæðin, sannarlega, það þarf einhvern veginn varðandi rannsóknir og undirbúning og annað — á það hefur líka verið bent að við höfum heldur ekki staðið okkar plikt nægilega vel í því að sinna þeim grunnrannsóknum og þeirri þekkingu sem við þurfum að afla, sem er þá hugmyndin hér að þetta gjald standi undir. Og af því að við erum að ræða orkugeirann þá er ágætt að benda á að sú jarðfræðikortlagning sem til er á Íslandi byggist að mjög stórum hluta á gögnum sem er aflað vegna orkuvinnslu, ekki vegna nauðsynlegrar þarfar á kortlagningunni utan fýsilegra orkuvinnslusvæða. að ég tel til að mynda að stjórnvöld hafi ekki staðið sína plikt nægilega vel þegar kemur að því heldur byggjum við það nær alfarið á þeim rannsóknum sem eru unnar á forsendum einhverrar ákveðinnar nýtingar eða ákveðinnar vinnslu.

Með fullri virðingu fyrir staðþekkingu og mikilvægi hennar, ég ber mikla virðingu fyrir henni og ég er þeirrar skoðunar að við værum ekki endilega á góðum stað ef við hefðum hana ekki, er það nú svo að sem samfélag og þjóð höfum við undirgengist alls konar alþjóðlegar skuldbindingar,

að horfa eigi til ákvörðunar um ráðstöfun á þessum takmörkuðu gæðum, sem sannarlega geta verið bundin innan vébanda einstakra sveitarfélaga, með stóru myndina að leiðarljósi,

því betur gengur okkur að gera áætlanir, því betur gengur okkur að veita leyfi fyrir atvinnustarfsemi og annað slíkt.

Fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps er Inga Sæland og flyt ég það hér fyrir hana og auk mín eru á þessu frumvarpi Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson.

Það er nú lagt fram að nýju. Fjórar umsagnir bárust um frumvarpið á 152. löggjafarþingi, frá Öryrkjabandalagi Íslands, Landssamtökunum Þroskahjálp, Landssamtökum lífeyrissjóða og Landssambandi eldri borgara. Umsagnaraðilar studdu allir markmið frumvarpsins. Almennt frítekjumark

Með lögum nr. 116/2016, um breytingar á lögum um almannatryggingar og fleiri lögum, var meðal annars gerð sú breyting á ellilífeyriskerfi almannatrygginga að öll sértæk

sem koma frá vinnuveitendum að starfsaldri loknum. Því felst í skerðingu bótagreiðslna á grundvelli lífeyristekna óbein skerðing á þeim hagsmunum sem eldri borgarar hafa unnið sér inn með vinnu sinni í gegnum tíðina.

Það er eðlilegt að almenningur njóti eigin sparnaðar og það er skref í rétta átt að koma á 1.200.000 kr. sérstöku frítekjumarki vegna lífeyristekna.

Fyrst er skattað, 37%, og síðan er 45% skerðing ofan á það. Við erum að tala um nær 80% skatta og skerðingar,

í meðförum tókst þeim að snúa þessu gjörsamlega við og gera það að algjöru refsikerfi. Það er eins og aðalatriðið sé hvernig hægt er að refsa fólki, skerða og

en það kom ekki til greina. Það var ekki sett króna í að aðstoða eldri borgara þessa lands, fólkið sem byggði

í hættu að smitast. En þetta fannst ríkisstjórninni bara allt í lagi, þetta væru þau breiðu bök sem gætu tekið á sig allt og þar af leiðandi þyrftu þau á engri hjálp að halda.

Þetta er eitt það brýnasta sem þarf að breyta til að vinna á fátækt lífeyristaka sem sífellt verða undir þegar ákveðið er hvernig skammtað á til þeirra úr krepptum hnefa ríkisstjórnarinnar. Ég vil leyfa mér að vitna til nefndarálits minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2022, sem eiga einstaklega vel við nú þó að tölurnar hafi breyst örlítið núna, en ekki mikið, auðvitað ekki, með leyfi forseta: „Samkvæmt mælaborði Tryggingastofnunar þurfa um 14.000 lífeyrisþegar að draga fram lífið á minna en 300.000 kr. á mánuði fyrir skatt.

og mun hærra hlutfall eldri borgara á í erfiðleikum með að ná endum saman á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum samkvæmt gögnum

sem auknar ráðstöfunartekjur en 100.000 kr. renna til ríkisins vegna skatta og skerðinga. Jaðarskattbyrðin er þannig 67%. Eldra fólk sem getur ekki unnið lengur situr fast í þessu skerðingarkerfi sem er gjörólíkt því sem þekkist í velferðarríkjunum sem við erum vön að bera okkur saman við. Eins og rakið er í skýrslu Stefáns Ólafssonar og Stefáns Andra Stefánssonar um kjör lífeyrisþega sem birtist á síðasta ári finnst vart það land í heiminum þar sem tekjutengdar skerðingar eru eins miklar og á Íslandi. Þá er ójöfnuður meðal eldri borgara meiri á Íslandi en meðal almennings almennt, ólíkt því sem tíðkast í nágrannalöndum eins og Noregi, Danmörku og Finnlandi þar sem þessu er öfugt farið. Nærtækasta leiðin til að sporna gegn lágtekjuvanda eldra fólks og öryrkja er að hækka óskertan lífeyri Tryggingastofnunar. Auk þess er brýnt að draga úr skerðingum í almannatryggingakerfinu og lækka þannig óbeina jaðarskatta þessa hóps en eins og Stefán Ólafsson og Stefán Andri Stefánsson benda á í skýrslu sinni. Kjör lífeyrisþega – samspil almannatrygginga og lífeyrissjóða í mótun tekna, eru skerðingar með tekjutengingu meiri í íslenska almannatryggingakerfinu heldur en í öðrum OECD-löndum. Fyrir ári eða 18. febrúar 2022 skrifaði LEB, Landssamband eldri borgara, umsögn um þetta frumvarp sem hv. þm. Inga Sæland mælir fyrir ásamt sínu fólki. Leyfi ég mér að vitna í þessa umsögn LEB, með leyfi forseta: „Íslendingar hafi búið við mikla verðbólgu síðustu misseri og útlit fyrir að svo verði áfram út þetta ár. Verðbólgan hefur leikið ellilífeyrisþega illa m.a. vegna þess að lífeyri frá almannatryggingum hefur ekki haldið verðgildi sínu og sparifé hefur verið með neikvæðri ávöxtun. Brýn þörf er að bregðast við kaupmáttarrýrnun ellilífeyrisþega og hækkun á frítekjumarki vegna lífeyristekna myndi bæti fjárhagsstöðu allra hratt og vel. Langstærsti hluti ellilífeyrisþega er með megin hluta tekna sinna frá almannatryggingum og lífeyrissjóðum. Miklar tekjutengingar sem eru í núverandi kerfi koma í vega fyrir að ellilífeyrisþegi geti bætt fjárhagslega afkomu sína. Jaðarskattar eru á bilinu 70–80% sem halda mörgum í fátæktargildru. Það er afar brýnt að samstaða náist um að um að draga verulega úr skerðingum vegna tekna frá lífeyrissjóðum. Eðlilegt er að horfa til þess við útreikning á kostnaði vegna hækkun frítekjumarks að 70% þeirra sem nytu breytingarinnar munu greiða 37,95% í staðgreiðslu. Einnig er nauðsynlegt að taka tillit til þess að stór hluti tekna ellilífeyrisþega fer í daglega neyslu og af henni eru greiddir neysluskattar sem renna að mestu til ríkisins. Því má ætla að nettó kostnaður við að hækka frítekjumark vegna lífeyristekna í 1.200.00 kr. sé nær

Þetta tvennt þarf helst að haldast í hendur; hækkun ellilífeyris og hækkun almenna frítekjumarksins sem aðallega snýr að lífeyrissjóðstekjum eldra fólks. Það kemur stórum hluta lífeyristaka til góða og helst þeirra sem búa við kröpp kjör. Kemur því fólki til góða sem hefur ekki tíma

Virðulegi forseti. Forsjá barns er eitt af meginatriðum barnaréttar en á henni byggjast lagatengsl barns við foreldra sína eða aðra þá sem fara með forsjána. Í þessu frumvarpi sem ég er að leggja hér fram, ásamt hv. þingmönnum Loga Einarssyni, Oddnýju G. Harðardóttur, Valgerði Árnadóttur, Gísla Rafni Ólafssyni, Steinunni Þóru Árnadóttur og Halldóru Mogensen, erum við að leggja til talsverðar breytingar. Forsjá barns snýst fyrst og fremst um ábyrgð, skyldur og réttarstöðu foreldra. Sá réttur felur annars vegar í sér rétt foreldra til að taka ákvarðanir um uppeldi barns og hins vegar rétt barns til að njóta forsjár foreldra sinna. Sá sem fer með forsjá barns, hvort sem um er að ræða foreldri eða annan sem fer með forsjána, hefur því víðtækar skyldur gagnvart barninu. Hlutverk foreldra er í mörgum tilfellum fest í lög og hér má einkum benda á 28. gr. barnalaga. Þetta mál var fyrst flutt af Ólafi Þór Gunnarssyni, þáverandi þingmanni Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, og hefur verið uppfært með tilliti til umsagna sem við það bárust og samhliða þessu máli hef ég lagt fram þingsályktunartillögu um skipun starfshóps um rétt til að annast veikt eða slasað barn, 96. mál. Þar er félags- og vinnumarkaðsráðherra falið að koma á fót starfshópi til að kanna hvernig foreldrum barna verði gert kleift að rækja þessa skyldu með samkomulagi milli aðila vinnumarkaðarins eða með setningu reglna á þeim vettvangi.

Við þetta breytist þessi umrædda 2. mgr. og verður í heild svohljóðandi: „Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og þörfum. Veikt eða slasað barn skal eiga rétt á umönnun foreldra.“ Á undanförnum árum hefur umræðan um rétt og réttindi barna farið vaxandi. Þær breytingar á barnalögum sem ég mæli hér fyrir í dag varða grundvallarréttindi barna. Breytingarnar byggja á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, barnasáttmálanum, sem Ísland skrifaði undir árið 1990 og öðlaðist lagagildi með lögum nr. 19/2013. Það er ljóst að hlutverk foreldra og forráðafólks verður seint upptalið til hlítar í lögum en við sem stöndum að þessu máli teljum mikilvægt að kveða sérstaklega á um rétt barns til að njóta umönnunar foreldra eða forráðamanna þegar það er veikt eða slasað, sér í lagi og þrátt fyrir að þessi réttur sé þegar fyrir hendi að ákveðnu leyti í flestum kjarasamningum á íslenskum vinnumarkaði. Núverandi réttindi eru réttindi foreldra og forsjárfólks. Frumvarp þetta færir því börnunum sjálfum þau sjálfsögðu grundvallarréttindi að foreldrar þeirra og forsjárfólk geti annast um þau þegar svo ber við. Með því að mæla fyrir um þennan sjálfstæða rétt barnsins er gert ráð fyrir að búið verði svo um hnútana á vinnumarkaði að rétturinn verði virtur þannig að hverju og einu barni verði tryggður þessi réttur. Núverandi fyrirkomulag gerir ráð fyrir því að umsjónaraðili barns sem hefur á forræði sínu fleiri en eitt barn verður að deila réttindum sínum milli barna sinna. Einbirni sem slasast eða veikist og á tvo foreldra á vinnumarkaði er því í betri stöðu og gæti átt rétt á 20–30 dögum með foreldrum sínum. Veikt eða slasað barn úr systkinahópi sem kannski er barn einstæðs foreldris gæti þurft að deila dögunum og því aðeins notið fáeinna daga ef aðstæður haga því þannig að systkini viðkomandi hafi einnig orðið veik. Munurinn á réttindum barna getur því verið umtalsverður og á sama hátt geta möguleikar foreldris á að sinna börnum verið mjög mismunandi. Réttindin eru því ekki aðeins réttur foreldra á launuðu leyfi úr vinnu til að annast veikt barn heldur fremur réttur barnsins til að njóta þeirrar umönnunar sem það þarfnast. Þingsályktunartillagan sem málinu fylgir er gert að vinna svör við þessu í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins. Þetta er gert í ljósi þess að skyldur og réttindi á vinnumarkaði eru aðallega skilgreind í kjarasamningum og því talið rétt að aðilar semji um þau sín á milli. Þar sem um er að ræða tvenns konar réttindi, annars vegar rétt veiks eða slasaðs barns til umönnunar foreldra og hins vegar rétt starfsmanns til að annast veikt eða slasað barn þykir rétt að fara þessa leið. Áréttað skal hér í lokin mikilvægi þess að sem best samræmi sé á milli þessara réttinda. Virðulegi forseti. Ég trúi því að þetta mál sé mikilvæg varða á þeirri vegferð að tryggja íslenskum börnum aukin réttindi.

Tillaga svipaðs efnis var fyrst flutt á 138. löggjafarþingi en hefur síðan verið endurflutt nokkrum sinnum, síðast á 151. þingi, þá í breyttri mynd og nú flutt aftur án verulegra breytinga. Hún er einföld, þessi tillaga: „Alþingi ályktar að fela utanríkisráðherra í samvinnu við innviðaráðherra og dómsmálaráðherra að skipa starfshóp til að kanna grundvöll fyrir stofnun alþjóðlegs björgunarskóla á Íslandi, kosti þess og galla. Starfshópurinn skili niðurstöðu sinni til ráðherra eigi síðar en 1. febrúar 2024.“ Virðulegi forseti. Hér á landi búum við yfir mikilli þekkingu á björgunarmálum, bæði hjá opinberum aðilum og félagasamtökum. Hérna hafa aðstæður einfaldlega krafist þess. Íslenskt björgunarfólk hefur reynslu af björgun úr sjávarháska, er vant að takast á við foráttuveður á landi, snjóflóð, jarðskjálfta, björgun af jöklum, umfangsmiklar leitir á erfiðum landsvæðum o.s.frv. Allt þetta þekkjum við. Þá hefur einnig skapast í landinu mikil þekking á viðbrögðum við eldgosum líkt og kom í ljós í tengslum við eldgosin t.d. í Eyjafjallajökli og í flóðum tengdum þeim vorið 2010. Sömuleiðis í viðbrögðum við gosið í Grímsvötnum og flóðum á Mýrdalssandi. Þá hafa jarðhræringarnar á Reykjanesskaga undangengin ár og eldgosið í Geldingardölum enn bætt í reynslubanka íslensks björgunarfólks. Ein skýrasta birtingarmynd þessa var samhæfing viðbragðsaðila og þekking vegna heimsfaraldurs kórónuveirunnar. Virðulegi forseti. Íslenskar björgunarsveitir hafa einnig getið sér gott orð utan landsteinanna og tekið þátt í mikilvægum verkefnum erlendis, brugðist við ákalli hamfarasvæða og nýtt þekkingu sína við rústabjörgun eftir jarðskjálfta og flóð. Dæmi um þetta var t.d. framlag Slysavarnafélagsins Landsbjargar, ICE-SAR, við björgunarstörf á Haítí fyrir um áratug sem vakti athygli á alþjóðlegum vettvangi en Landsbjörg hefur frá árinu 1999 tekið þátt í samræmingarstarfi Sameinuðu þjóðanna og rekið ICE-SAR sem stofnað var með samkomulagi milli Landsbjargar, utanríkisráðuneytisins og dómsmálaráðuneytisins. Það yrði hægt að byggja m.a. á þeirri dýrmætu og viðamiklu þekkingu sem til er og á grundvelli þeirra sambanda sem nú þegar hefur verið stofnað til. Hér eru kjöraðstæður fyrir ríki með veikar stoðir á þessu sviði að læra af reynslu Íslendinga og öðlast meiri þekkingu og færni við björgunarstörf. Það sáum við bara síðast nú á dögunum þegar okkar ágæta björgunarfólk kom heim úr erfiðum verkefnum Árið 2012 fór fram sameiginleg björgunaræfing við austurströnd Grænlands á grundvelli samnings um leit og björgun frá 2011 og tóku íslenskir viðbragðsaðilar þátt í henni. Samkvæmt skýrslu utanríkisráðherra er nú unnið að því að þróa samstarf við önnur ríki um öryggissamvinnu í nágrenni Íslands. Stofnun alþjóðlegs björgunarskóla gæti orðið mikilvægt innlegg í slíkt samstarf og styrkt stöðu Íslands innan Norðurskautsráðsins enn frekar. Mikilvægi norðurslóða fer sívaxandi og hlutverk innlendra björgunaraðila mun vafalítið fara vaxandi í því tilliti. Væntingar um að Ísland taki þátt í alþjóðlegu samstarfi á svæðinu með tilliti til björgunarmála hafa þegar risið. Við nám í alþjóðlegum björgunarskóla mætti leggja áherslu á verklega og bóklega þætti, bæði vettvangsvinnu, þátttöku í raunverulegum aðgerðum á vettvangi, fyrirlestra, verkefnaskil og áætlanagerð og svo má lengi telja. Þá væri einnig hægt að gera ráð fyrir rannsóknar- og þróunarvinnu á sviði björgunarmála sem og samvinnu við stofnanir eins og Landhelgisgæsluna, almannavarnir, Veðurstofuna, sjúkrahúsin og háskólastofnanir auk Landsbjargar og t.d. sjómannasamtakanna. Stofnun alþjóðlegs björgunarskóla á Íslandi myndi sæma vel þeirri þekkingu sem íslenskt björgunarstarf býr yfir, styrkja ímynd lands og þjóðar á alþjóðavettvangi ásamt því að vera mikilvægt framlag til alþjóðasamstarfs. Virðulegi forseti. Ég vona svo sannarlega að ekki þurfi að leggja þetta mál fram í níunda sinn og að við sjáum sóma okkar í því að klára þetta. Það er eingöngu verið að biðja ráðherra um að kanna grundvöll fyrir stofnun slíks skóla og ég held að síðustu orðin eigi vel við, það myndi auka hróður okkar langt út fyrir landsteinana ef við myndum sjá um að slíkt yrði gert.

og þá þrautseigju að vera að leggja málið fram aftur og aftur. Ég tek svo sannarlega undir með með hv. flutningsmanni, við eigum ekki að láta það þurfa að gerast einu sinni enn að flytja þetta mál. Mun ég sjálfur leggja

Ég held að það sé varla hægt að finna þingsályktunartillögu sem biður um mikið minna en að skipa starfshóp til að kanna grundvöll. Þarna er engin binding og nær enginn kostnaður

En af hverju er þetta góð hugmynd? Jú, eins og hv. þingmaður benti á hér á undan þá búum við Íslendingar yfir mikilli þekkingu og það sé varla hægt að finna viðbragðskerfi í heiminum sem er jafn vel uppbyggt, sér í lagi af sjálfboðaliðum. Ég hef sjálfur tekið þátt í nokkrum Evrópusambandsverkefnum fyrir nokkrum árum síðan sem voru hluti af því að miðla þessari þekkingu

Ég veit ekki hvort hv. framsögumaður gerði sér grein fyrir því þegar málið kom á dagskrá hér í dag að í dag er hinn alþjóðlegi dagur almannavarna,

að kannað verði hvort ekki sé hægt að byggja upp alþjóðlegan björgunarskóla á Íslandi. Þörfin á því að miðla þekkingu á þessu sviði hefur sjaldan verið jafn mikil og akkúrat núna. Við erum að ganga í gegnum það að loftslagsbreytingar eru að orsaka meiri veðurfarshamfarir. Við erum líka að upplifa það að fólksflutningar í borgir orsaka það að hamfarir eins og jarðskjálftar og annað hafa meiri áhrif.

sem ég hef nú alltaf gaman af að eru akkúrat upphafstafirnir mínir, þekkingarmiðstöðin fyrir þróunarsamvinnu sem við höfum rekið undir merkjum UNESCO — það er — það er góð hugmynd að nýta þann góða grunn sem er þar og byggja upp eitt svið þar í viðbót. En af hverju þurfum við að byggja upp þessa þekkingu? Jú, þeir

og þar voru settar nokkrar meginstefnur um það hvernig við ætlum að sinna almannavörnum, mannúðaraðstoð og neyðarhjálp víða um heim. Eitt af grunnatriðunum sem þar var samþykkt var það

Þetta er eitt af því sem hefur fullt af tækifærum. Það er verið að fjármagna þetta á vegum Evrópusambandsins t.d. undir almannavarnasamstarfinu þar

Allt eru þetta aðilar sem eru með alls konar þjálfun, kennslu og þekkingarmiðlun í gangi en oft vantar staðinn, umhverfið og fólkið til að aðstoða við slíkt. við slíkt. Evrópusambandsverkefnin í þjálfun eru t.d. öll fjármögnuð af Evrópusambandinu og við höfum hingað til ekki tekið þátt í að fá slík verkefni hingað til lands.

nýta sér það sem er að gerast í Evrópu og þegar ég segi Evrópusambandinu þá vil ég leiðrétta það, það er almannavarnasamstarf Evrópu, sem ég er að tala um, þar eru 35 lönd,

Það er líka stórt net svokallaðra frjálsra félagasamtaka sem hægt er að nýta til þess að að byggja upp þekkingu þeirra í alls konar hjálpar- og björgunarstarfi víða um heim. Og

sem býður upp á að kenna björgunarstarf. Við erum með fólkið, þekkinguna, reynsluna, við höfum tekið þátt í þessu alþjóðlega samstarfi í tugi ára og það er kjörið tækifæri til þess að við tökum þessa hluti áfram. Það er svo sannarlega von mín

þessa þingsályktunartillögu sem við erum að ræða um, stofnun alþjóðlegs björgunarskóla á Íslandi eða að skoða kosti og galla þess að setja slíka stofnun á laggirnar hér á landi.

Við þurfum að horfa bæði til þess hvað við getum kennt öðrum og að læra af þeim sem hingað koma. Það þarf ekki að hafa um það mörg orð

framandi fyrir marga er alveg gríðarleg. Íslenskir björgunaraðilar eru mjög framarlega á mörgum sviðum á heimsvísu. Við Við þekkjum t.d., af því að það er ekki langt síðan við ræddum hér í þessum þingsal, hlutverk Landhelgisgæslunnar sem björgunaraðila varðandi þyrlur og flugvélar og annað sem þeir hafa upp á að bjóða og hæfni íslensku flugmannanna, þyrluflugmannanna sérstaklega, í

og ég vona það svo innilega að þetta mál fái brautargengi vegna þess að þetta er alveg afskaplega mikilvægt og gott verkefni. Bara eitt dæmi sem mér dettur í hug er samhæfingarmiðstöðin í Skógarhlíð. Okkur finnst þetta nú bara tiltölulega einfalt apparat og tökum þessu eins og sjálfsögðum hlut. Þetta var ein af fyrstu samhæfingarmiðstöðvunum sem var sett á laggirnar í heiminum. Menn hafa komið frá, ég veit ekki hvað mörgum löndum og borgum til að skoða þessa samhæfingarmiðstöð vegna þess að hún er algjör hún er algjör snilld og hefur reynst alveg gríðarlega vel í þessum erfiðu verkefnum sem við höfum verið að fást við síðustu ár. Þar koma allir þessir aðilar saman á einn stað og miðla þekkingu sinni og reynslu og eru til taks hver fyrir annan að meta og vega aðstæður og hafa stuðning hver af öðrum við ákvarðanatöku.

í bókunum sem hét Slys og slysfarir. Þar var talað um flugslys, sjóslys, drukknanir. Þetta er bara fáheyrt í dag. Af hverju? Vegna þess að við höfum náð árangri á þessum sviðum.

Áætlað tekjutap Happdrættis Háskóla Íslands vegna lokunar spilasala árin 2023–2026 skal jafna á móti greiðslum vegna samnings um uppbyggingu og viðhald fasteigna á háskólasvæðinu.

úr gildi lög um söfnunarkassa, nr. 73/1994. Með frumvarpi þessu er lagt til að rekstur spilakassa verði með öllu bannaður. Frumvarp þetta var lagt fram á 151. og 152. löggjafarþingi (62. mál) en náði ekki fram að ganga. Frumvarpið er nú lagt fram að nýju efnislega óbreytt að dagsetningum undanskildum.

Einnig bárust umsagnir frá Landsbjörg, Rauða krossinum og Háskóla Íslands. Rauði krossinn og Landsbjörg lögðu áherslu á það að beðið

Háskóli Íslands taldi í umsögn sinni að mikilvægt væri að skoða málið heildstætt áður en gerðar yrðu grundvallarbreytingar á lagarammanum.

Undanfarið hefur umræða skapast um rekstur spilakassa og hvort sú starfsemi sé í raun svo skaðleg að rétt sé að banna hana með öllu. Samtök áhugafólks um spilafíkn

Þær sýna svart á hvítu hversu miklum skaða spilafíkn veldur samfélaginu. Átakið hefur vakið mikil viðbrögð í samfélaginu og hefur strax skilað árangri. Stjórn SÁÁ ákvað árið 2020 að draga sig út úr rekstri Íslandsspila þrátt fyrir vænt tekjutap upp á tugi milljóna króna. Einar Hermannsson, formaður SÁÁ, sagði um ákvörðunina að þeim fyndist það ekki vera þess virði og ekki samræmast gildum SÁÁ að taka þátt í rekstri á spilakössum og vera þátttakandi í Íslandsspilum.

Þá hefur Rauði krossinn kallað eftir því að stjórnvöld innleiði svokölluð spilakort. Spilakort koma þá í veg fyrir að hægt sé að eyða umfram tiltekið viðmið í spilakassa á ákveðnu tímabili. SÁS létu framkvæma skoðanakönnun um viðhorf almennings til spilakassa og leiddi hún í ljós að um 86% Íslendinga vilja banna slíkan rekstur. Þá voru 71% aðspurðra ósátt við að starfsemi í almannaþágu væri fjármögnuð með rekstri spilakassa. Spilakassar eru hannaðir til að ýta undir spilafíkn. Ólíkt happdrættum þá skila þeir niðurstöðu samstundis og hægt er að spila strax aftur. Það ýtir undir vanamyndun og því eru þátttakendur mun líklegri til að þróa með sér fíkn heldur en þátttakendur í happdrættum. Þá er útreiknað vinningshlutfall spilakassa almennt hærra en sambærilegt hlutfall í happdrættum og það getur ýtt undir ranghugmyndir notenda um afleiðingar þátttöku. Spilakassar velta yfir

Efni frumvarpsins. Það er orðið löngu tímabært að hætta rekstri spilakassa á Íslandi. Það getur ekki réttlætt svo skaðlega starfsemi að ágóðinn renni til góðgerðarmála.

Það eina sem dugar er algert bann. Þá er það engin afsökun að vísa til þess að Íslendingar hafi aðgang að fjárhættuspilum í gegnum erlendar vefsíður. Erlendar spilasíður eru vissulega skaðlegar og þörf er á frekari aðgerðum til að koma í veg fyrir aðgengi að þeim á Íslandi. Við getum ekki afsakað eigin sóðaskap með því að benda á háttsemi annarra. Við eigum að stefna að því að koma í veg fyrir aðgengi að erlendum spilasíðum í stað þess að nota tilvist þeirra til að réttlæta áframhaldandi rekstur spilakassa.

Frumvarp þetta leggur til að heimildir til reksturs spilakassa verði felldar brott úr lögum um Happdrætti Háskóla Íslands og að lög um söfnunarkassa falli úr gildi.

Til að fjármagna viðhald og áframhaldandi uppbyggingu er lagt til að ráðherra geri samning við háskólann um uppbyggingu á svæðinu og að ríkissjóður sjái um að fjármagna uppbyggingu með lánveitingum til háskólans.

Landsbjargar, Rauða krossins og Háskóla Íslands. Vonandi fær sú stefnumótun forgang hjá stjórnvöldum með samþykkt þessa frumvarps.

Alma kallar á að stjórnvöld taki á vanda spilafíkla en nýverið skilaði Landlæknisembættið inn umsögn um frumvarpið og kemur fram í því áliti að embættið styður frumvarpið og vísar meðal annars til þess að Norðmenn hafi bannað spilakassa árið 2007.“

Það hlýtur að segja okkur að það er eitthvað skrýtið við það að bjarga með annarri hendinni en sökkva öðrum með fíkn með hinni. Það getur ekki verið eðlilegt.

Það fer ekkert á milli mála. Við í Flokki fólksins segjum já, við styðjum við það að loka spilakössum. Ég vona heitt og innilega að ríkisstjórnin taki undir það og geri það líka. Það verður að segjast eins og er að við erum með þessa kassa á ólíklegustu stöðum og því miður hefur

og hætta líka. Það væri best ef þau tækju sig til og hættu þessu heldur en að það þurfi að setja lög á þau til að þvinga þau til að hætta þessari starfsemi.

andlegu og líkamlegu og fjárhagslegu tjóni og er ekki hægt að sætta sig við þetta. Við eigum ekki að sætta okkur við þetta, við eigum aldrei

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um opinber fjármál, er varðar styrki og framlög ráðherra. Mál þetta flytur sú sem hér stendur en einnig hv. þingmenn Samfylkingarinnar, þau Logi Einarsson, Kristrún Frostadóttir, Oddný G. Harðardóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir og Jóhann Páll Jóhannsson.

að veita tilfallandi styrki og framlög til verkefna sem varða þá málaflokka sem hann ber ábyrgð á átta vikum fyrir auglýstan kjördag kosninga til Alþingis.“ 2. gr. varðar

Í aðdraganda lýðræðislegra kosninga er nauðsynlegt að mati flutningsmanna að tryggja að jafnræði sé sem mest milli framboða. Sú hætta er fyrir hendi að sitjandi ráðherrar nýti sér forréttindastöðu sína til að afla sér hylli kjósenda hvort tveggja með aðgangi að fjölmiðlum en ekki síður með aðgangi að opinberu fjármagni.

Í aðdraganda alþingiskosninga hefur hins vegar borið á því að ráðherrar í ríkisstjórn Íslands hefji úthlutanir til einstakra mála í stórum stíl og það jafnvel allt fram að kjördegi og má ætla að svo sé til að vekja athygli á sér og sínu framboði, einhvers konar vinsældakosning. Það hlýtur að teljast ólýðræðislegt að svo sé farið með almannafé og aðstaða misnotuð með þessum hætti. Af þeim sökum telja flutningsmenn nauðsynlegt að setja takmarkanir á úthlutun styrkja og framlaga í aðdraganda kosninga þannig að ráðherrum verði, verði frumvarp þetta samþykkt hér á Alþingi, óheimilt að veita slíkt fjármagn úr opinberum sjóðum síðar en átta vikum fyrir kjördag. Er þetta gert í þeim tilgangi að ekki megi efast um tilgang fjárveitinga, að gætt verði jafnræðis milli móttakenda hins opinbera fjármagns úr hendi ráðherra og ekki síður til að takmarka misvægi aðstæðna frambjóðenda til Alþingis. Flutningsmenn telja með öðrum orðum að þetta sé nokkurs konar spillingarvörn og augljóst mál að þetta er í þágu þjóðar, í þágu almennings, til þess að ekkert sé hægt að valsa um sveitir og bæi landsins með fjármuni almennings til að reyna að ná sér í nokkur aukaatkvæði.

Jóhann Páll Jóhannsson, Kristrún Frostadóttir, Bjarni Jónsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson.

á 151. löggjafarþingi. Með öðrum orðum þá hafa þingmenn Samfylkingarinnar barist fyrir þessu máli býsna oft og þurfa líklega að komast í ríkisstjórn til að þetta nái fram að ganga, þ.e. að gerð gerð verði nauðsynleg og löngu tímabær göng milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar, en við leggjum það til hér sem sagt með þingsályktunartillögu að hafinn verði undirbúningur og gert ráð fyrir þeim í samgönguáætlun. Með tillögu þessari er lagt til að innviðaráðherra skapi svigrúm til þess að Súðavíkurgöng verði skilgreind sem verkleg framkvæmd á samgönguáætlun sem er í gildi núna og að þegar verði hafnar ítarlegar rannsóknir og undirbúningur að

þess efnis að veita skyldi fjármagn til að hefja undirbúning og rannsóknir á Súðavíkurgöngum en ekkert hefur gerst enn sem komið er. Það er öllum ljóst að gerð Súðavíkurganga er afar brýn út frá byggðasjónarmiðum en ekki síður út frá öryggissjónarmiðum allra íbúa á norðanverðum Vestfjörðum. Á Súðavíkurhlíð eru skilgreindir 22 snjóflóðafarvegir og eru fjölmörg dæmi, ekki síst núna í vetur, um snjóflóð og grjóthrun í hlíðinni. Vegagerðin og Snjóflóðasetur Veðurstofunnar fylgjast vel með öllum hættumerkjum og hafa gefið út viðvaranir og lokað hlíðinni ef svo ber undir. Árið 2018 féllu sem dæmi ríflega 60 flóð niður á veg samkvæmt talningu Vegagerðarinnar en bent skal á að fjölmargar viðvaranir og lokanir eru gefnar út á hverjum vetri til að hindra slys á fólki. Íbúar á svæðinu eru stöðugt uggandi um öryggi sitt og hafa bundist samtökunum „Dauðans alvara, Súðavíkurhlíð–Kirkjubólshlíð“ þar sem skipst er á skoðunum og leiðbeiningar og varúðartilkynningar sendar til meðlima. Frú forseti. Yfir vetrarmánuðina er vegurinn um Kirkjubólshlíð og Súðavíkurhlíð inn djúp helsta samgönguæð íbúa á norðanverðum Vestfjörðum. Nokkrar úttektir hafa verið gerðar á síðustu árum um mögulegar úrbætur á leiðinni um Súðavíkurhlíð. Hér er einkum vísað í greinargerð vinnuhóps um öryggismál Djúpvegar milli Súðavíkur og Bolungarvíkur frá nóvember 2002 auk greinargerðar um mat á hættu vegna snjóflóða og grjóthruns á vegum

„Niðurstaða þessarar skýrslu er því sú að fyrir þá sem ferðast daglega um Óshlíð“ — sem blessunarlega er aflagður vegur og nú hafa verið þar lögð göng — „eða Súðavíkurhlíð“ — sem enn er óvarin „er snjóflóða- og grjóthrunshættan nálægt því að tvöfalda árlegar dánarlíkur í umferðinni (miðað við meðal dánarlíkur Íslendinga í umferðinni). Það verður að teljast óviðunandi miðað við forsendurnar sem lýst er í kafla 1.5 um ásættanlega áhættu vegna ofanflóða og grjóthruns á vegi.“ á vegi.“ Það er því óhætt að fullyrða að vegurinn um Súðavíkurhlíð er enn í dag, öllum þessum árum síðar, einn af hættulegustu þjóðvegum landsins, ef ekki sá hættulegasti. Frú forseti. Norðanverðir Vestfirðir eru eitt atvinnu- og búsetusvæði. Samkvæmt vinnusóknarkönnun sem Byggðastofnun lét gera árið 2017 sækja tæp 30% vinnandi fólks í Súðavík vinnu til Ísafjarðar og þetta hlutfall fer stöðugt vaxandi. Þónokkur fyrirtæki eru með starfsemi í Súðavík og á öðrum þéttbýliskjörnum á norðanverðum Vestfjörðum. Íbúar Súðavíkur sækja flesta sína grunnþjónustu, til að mynda heilbrigðisþjónustu, til Ísafjarðar, enda ekki um heilbrigðisstofnun að ræða í Súðavík. Það má geta þess að sveitarstjórnir Súðavíkurhrepps og Ísafjarðarbæjar hafa sent stjórnvöldum ítrekað álitsgerðir og ákall þar sem niðurstaðan er sú að þessi framkvæmd eigi að vera forgangsverkefni á svæðinu hvað varðar samgöngubætur. Já, frú forseti, líkt og farið hefur verið yfir hér að framan munu Súðavíkurgöng, jarðgöng á milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar, fela í sér brýna samgöngubót fyrir alla íbúa á norðanverðum Vestfjörðum, bæði auðvitað íbúa Súðavíkur og aðra íbúa sem þurfa að aka þarna í gegn á leið sinni til annarra staða landsins, t.d. á leið sinni suður til höfuðborgarsvæðisins. Það á ekki síst við yfir vetrartímann þegar vegurinn um Kirkjubólshlíð og Súðavíkurhlíð inn djúp er ein helsta samgönguleið vegfarenda. Frú forseti. Ég hef lokið kynningu á þessari tillögu til þingsályktunar

aðgengi að líkhúsum eða viðeigandi húsnæði, regluverki þar að lútandi og mögulegum úrbótum á núverandi lagaumhverfi vegna þessa.

Í greinargerð segir m.a. að tryggja beri aðgengi að umönnun látinna og geymslu en sú sjálfsagða þjónusta er ekki til staðar alls staðar á landsbyggðinni. Ég tel þetta vera hluta af sjálfsagðri þjónustu sem aðstandendur látinna reiða sig á. Það er ekkert eitt ferli sem tekur við þegar einstaklingur er úrskurðaður látinn, hvernig sem og hvar sem slíkt ber að. Það sem er mikilvægt er að aðstæður eru mismunandi og mismunandi aðgengi að þjónustu til að annast um lík. Starfsemi þessi verður að vera tryggð í ljósi þess augljósa, að við eigum öll eftir að deyja. Staðan er einfaldlega sú, frú forseti, að það er mikið misræmi í því hvernig á málum er haldið við þessar aðstæður eftir því hvar við búum á landinu og það er auðvitað óboðlegt. Ekkert er okkur erfiðara en að missa okkar nánustu og það sem aðstandendur þurfa að geta treyst á og geta upplifað í þeim aðstæðum er virðing og skilningur og traust á því að meðferð á líki hins látna sé fylgt eftir af kostgæfni og að við sitjum öll við sama borð. Eins og hér kom fram þá munum við að sjálfsögðu öll deyja á einhverjum tímapunkti og það hvar við erum frá dánarstundu og þar til kemur að útför skiptir máli.. Það skiptir máli fyrir aðstandendur að það sé borin virðing fyrir þessum fyrir þessari upplifun, fyrir líðan aðstandenda. Sú sem hér stendur upplifði það á nýliðnu ári að missa bæði barn í móðurkviði en einnig stjúpa sinn og það sem stendur upp úr í slíkum aðstæðum, sem alltaf eru gríðarlega sárar, taka alltaf mikið á alla fjölskyldu, vini og heilu samfélögin þegar einhver fellur frá, er auðvitað það traust sem við leitum eftir. Við leitum til kirkjunnar, við leitum inn í heilbrigðiskerfið, við eigum að eiga aðgang að þjónustu. Það er vissulega alls staðar sama hvar við búum, held ég, að fólkið stendur vaktina. Allir gera sitt besta. Allir vilja gera þessa erfiðu upplifun einstaklinga að missa sína nánustu eins auðvelda og halda eins fallega utan um það og mögulegt er. En til þess verða auðvitað að vera ákveðnar forsendur, það verða að vera til staðar aðstæður til þess að vel megi halda utan um hlutina. Ég nefni þetta sérstaklega af því að víða á landsbyggðinni er staðan einfaldlega sú að það eru ekki til líkhús og það er víðast þannig. Sums staðar hefur verið komið upp einhverri aðstöðu sem er ófullnægjandi en hefur bara verið látin viðgangast. Nú held ég að það sé algjörlega tímabært að við leggjumst á árarnar um að koma þessu í lag. Það er bara þannig að á þessum stundum, þegar við erum að skilja við okkar nánustu, þá getum við ekki sætt okkur við það að búseta

þá þarf að flytja líkið með tilheyrandi óþægindum og kostnaði fyrir aðstandendur landshorna á milli. Við þekkjum það auðvitað sem horfst í augu við þessa aðstöðu áratugum saman að það er auðvitað óboðlegt að lík séu flutt á flutningabílum innan um kartöflupoka og vörubíladekk. En þetta er raunveruleikinn.

á landsbyggðinni. Það er mikilvægt í því ljósi að skýra nánar núverandi lagaumhverfi svo að fólk um allt land geti gengið að því sem vísum hlut, að ástvinir þeirrar hljóti viðeigandi þjónustu í andlátinu. Ég vonast til þess að þetta mál nái framgöngu. Þetta er einfalt. Við erum bara að fara fram á það að starfshópur kortleggi stöðuna, að við getum horfst í augu við raunveruleikann. Sums staðar standa málin ágætlega, annars staðar standa þau verr, en við verðum að fá þá yfirsýn til þess að við getum tryggt þessa sjálfsögðu þjónustu og virðingu fyrir látnum einstaklingum með einhverjum sóma.